í endurhæfingu og biðlistarnir eitthvað sambærilegir. Mig langar að spyrja hæstv. ráðherra hvernig hún sér fyrir sér að við vinnum með þessa þætti. Hvaða hlutverki gegnir Reykjalundur í þeirri baráttu okkar? Hvaða önnur endurhæfingarúrræði kunna að vera í boði og þá kannski ekki síst, hvernig sjáum við frekari rannsóknir á eftirköstum Covid og hvaða árangri er hægt að ná með endurhæfingu?

fari fram á Reykjalundi varðandi þessi mál sérstaklega. Það er auðvitað ekkert ánægjuefni hversu algeng eftirköst Covid-19 eru. Það er um leið afar mikilvægt að haldist í hendur þekkingaröflun, rannsóknir og síðan þróun á þjónustu fyrir þann hóp sem sannarlega situr uppi með eftirköst eftir sjúkdóminn. Ég hef nú þegar ráðstafað fjármagni til Reykjalundar til að efla þessa þjónustu, þ.e. endurhæfingarþjónustu fyrir þau sem búa við eftirköst vegna Covid-19. Á fundi mínum með forystufólki á Reykjalundi ræddum við líka sérstaklega samstarf, bæði rannsóknasamstarf og þekkingarsamstarf, milli Landspítala, Reykjalundar og erlendra aðila í þessu efni. Við búum náttúrlega við alveg einstakar aðstæður að því er varðar að því er varðar hversu nálægt við erum hverjum og einum í kerfinu okkar, að það hafi farið fram greining á hverju einasta tilviki, að við höfum farið í smitrakningar líka á hverju einasta tilviki. Þessi vísindalegi grunnur, þessar forsendur eru allar saman mjög sterkar. sterkar. Vísbendingar eru um að það kunni að vera eftirköst af andlegum toga, þ.e. sem varða geðheilsuna, og það þarf að vakta mjög vel. Við erum með sérstakan stýrihóp á vegum ráðuneytisins, sem er stýrt af embætti landlæknis, sem hefur það hlutverk eingöngu að vakta geðheilsu og þörf á geðheilbrigðisþjónustu í faraldrinum.

Talandi um samveru með fjölskyldunni þá hygg ég að margar fjölskyldur hyggist reyna að fara norður í land og nota snjóinn og fara á skíði í vetrarfríinu sem fram undan er. Getur hæstv. ráðherra ekki glatt fjölskyldur landsins með því að auka aðeins afköst á skíðasvæðinu í vetrarfríinu?

um að aflétta sóttvarnaaðgerðum eða slaka á þeim. Ég vil bara undirstrika það sem ég hef áður sagt að vilji okkar er sá að aflétta þessum aðgerðum eins og nokkurs er kostur því að við þurfum alltaf að geta rökstutt það með tilvísun til sóttvarna ef við erum yfir höfuð með einhverjar takmarkanir á því sem fólk getur gert.

Hefur meðalhóf verið tryggt nægilega vel í þessum fyrirhuguðu aðgerðum? Hér fyrir nokkrum vikum varð skylda að fara í tvöfalda skimun við komu til landsins og er það vissulega íþyngjandi aðgerð. Er sú aðgerð að krefja ferðafólk og þá sér í lagi íslenska ríkisborgara um neikvætt PCR-próf í brottfararlandi innan valdheimilda íslenska ríkisins og er verið að gæta að meðalhófi með nægilega fullnægjandi hætti?

tekur hins vegar við og hvernig framkvæmdin verður er spurning sem er enn ósvarað og við skoðum með hliðsjón af jafnræði og meðalhófi og öðrum meginreglum stjórnsýsluréttarins, því að það þurfum við allt saman að uppfylla. Hv. þingmaður spyr sérstaklega um framkvæmdina að því er varðar það að sýna neikvætt PCR-próf við byrðingu á brottfararstað, eins og það heitir.

En eins og Danir hafa gert það hingað til hefur fyrst og fremst verið miðað að því að skyldan sé á ferðamanninum sjálfum og hitt liggi í raun og veru þar að baki.

og fara svo aftur í skimun. Þegar þær aðgerðir voru kynntar fyrir nokkrum vikum, að gera þetta að skyldu, varð umræða um meðalhóf og að þetta væri íþyngjandi aðgerð.

liggur í hlutarins eðli að áður en reglugerðir eru settar á grundvelli laga, eins og hv. þingmaður veit auðvitað, er farið í slíka könnun á lögmæti, bæði með hliðsjón af gildandi lögum en líka stjórnarskrá

og þar gerum við ráð fyrir því að þetta sé síðan skoðað á landamærunum. Við erum enn þá ekki með neinar skyldur á flugrekendur. Það er ekki enn þá komið. Við erum ekki búin að koma slíku í kring. En ég tek undir það með hv. þingmanni hversu mikilvægt það er þegar við erum með einhverju móti að

í fyrsta lagi staða faraldursins, í öðru lagi staða sóttvarnaráðstafana innan lands, það er í þriðja lagi staða sóttvarnaráðstafana á landamærunum og í fjórða lagi staða bólusetninga. Og allir þessir þættir spila saman með einhverjum hætti. Eins og staðan er akkúrat núna þá getum við aldeilis verið sátt. Við getum verið ánægð með þá stöðu sem við erum í. Við höfum lært það í faraldrinum að það er eins gott að grípa tækifærið þegar ástæður eru til að vera ánægð með stöðu okkar. Við gerum það sannarlega núna og það er ástæða til þess. Það er gott útlit að því er varðar bólusetningar. Við erum með gott og harðsnúið lið í því að framkvæma bólusetningarnar. Við höfum ástæðu til að vera bjartsýnni en áður að því er varðar afhendingaráætlanir efnanna. Staða faraldursins er góð og sterk og stemningin í samfélaginu

Hvernig gerum við samfélagið betra? Þetta er spurning sem við ættum að spyrja okkur hvern einasta dag í þessum sal. Það eru margar leiðir að því og ein af þeim tel ég vera þá leið sem er lögð til í þessu frumvarpi, að lækka kosningaaldur. Það að lækka kosningaaldur gerir samfélagið betra af ýmsum ástæðum, m.a. með því að vega upp þann lýðræðishalla sem er í þessum sal

Það endurspeglar engan veginn aldursskiptingu þjóðarinnar og setur okkur á sama stað og heiminn að meðaltali. Þingmenn undir þrítugu eru í kringum 2% á heimsvísu.

Svo gerðist það að þingheimur bætti við sig ári á hverju ári og nú stöndum við, þegar hallar að næstu kosningum, í þeim sporum að enginn þingmaður á Íslandi er undir þrítugu. Þar með erum við í hópi með þeim þriðjungi þjóðþinga um veröld alla þar sem enginn þingmaður er undir þrítugu.

haldið áfram að ágerast frekar en að lagast, sé ekki gripið í taumana. Það er nefnilega þannig að ef við skoðum bara mannfjöldaspá Hagstofunnar eru í dag dag 16% þjóðarinnar á þrítugsaldri en eftir 50 ár verða 11% þjóðarinnar á þeim aldri. Af hverju skiptir þetta máli? Þetta skiptir máli vegna þess að þingmenn eru ekki nógu duglegir að hlusta. Ef ég kynni einhverja töfralausn á því að láta þingmönnum ganga betur að hlusta á ólík sjónarmið í samfélaginu þá hefði ég lagt fram frumvarp þess efnis. En þar sem sú töfralausn er ekki til þá liggur hér fyrir frumvarp um að að bæta tveimur árgöngum fólks undir lögræðisaldri í hóp kjósenda. Með því móti er ekki bara ákjósanlegt fyrir stjórnmálafólk að hlusta á yngri kjósendur eða yngra fólk heldur hefur hópur fólks sem nýtur verndar barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna grjóthart verkfæri til að láta okkur finna til þess ef við hlustum ekki. Það getur einfaldlega beint atkvæði sínu annað. Þetta held ég að myndi t.d. gagnast stúdentum sem undanfarna mánuði hafa fengið að upplifa það að margítrekað og kristaltært ákall þeirra um trygga framfærslu hefur ekki náð eyrum meiri hluta þings. Stúdentar töluðu um nauðsyn þess að hækka grunnframfærslu námslána þegar ný lög um námslán voru samþykkt í vor. Grunnframfærslan hefur ekki hækkað neitt síðan. Stúdentar töluðu um mikilvægi þess að stúdentar í hlutastarfi, sem missi starfið vegna Covid-faraldursins, gætu sótt um atvinnuleysisbætur í vor. Það geta þeir ekki vegna þess að á þetta hefur enn ekki verið hlustað. Þó er þetta fólk með kosningarrétt, svo ég bakki aftur frá þeim rökum, en þetta sýnir svo vel hvernig ákall heillar kynslóðar getur verið lagt til hliðar þegar mest á reynir.

um vernd fólks gegn stafrænu kynferðisofbeldi. Þetta er vandi sem komst í kastljósið með þrotlausri baráttu ungra stúlkna, aðallega, fyrir sex árum. Fyrir sex árum, forseti. Það tók allan tímann frá mars 2015 og til febrúar 2021 fyrir #freethenipple að ná loksins endapunkti hér í þingsal. Skyldi það vera vegna þess að raddirnar sem hrópuðu voru 15, 16 og 17 ára? Ég held að það hafi spilað inn í. En fyrst við erum að tala um dæmi um ákall ungs fólks þá er það akkúrat grundvallarröksemdarfærslan fyrir því hvers vegna það getur verið gagnlegt að lækka kosningaaldur, hvernig það gerir samfélagið betra, vegna þess að ungt fólk sýnir aftur og aftur með afgerandi hætti hvernig það geti verið drifkraftur breytinga á samfélaginu á skala sem við sem eldri erum munum aldrei jafna.

þann árangur sem náðist á síðasta ári þegar var samþykkt að fella sálfræðiþjónustu undir regnhlíf sjúkratrygginga. En ekki gekk betur að hlusta en svo að það gleymdist að fjármagna Það má líka þakka ungu fólki og baráttu þess hversu gríðarlegur meðbyr hefur verið í umræðu um loftslagsmál á síðustu árum og bara stökkbreyting á þeirri umræðu þegar ný kynslóð kom og fór að segja hinum eldri til syndanna fyrir aðgerðaleysi, sem þessi unga kynslóð hefur beina hagsmuni af því að verði látið af. Það er nefnilega þannig, forseti, að þó að ungt fólk myndi allt mæta á kjörstað með sjálfselskar ástæður, myndi bara greiða atkvæði út frá sínu þrönga sjónarmiði, þá væri það bara betra vegna þess að þröngt sjónarmið 16 ára einstaklings í dag er langtímasjónarmið, er sjónarmið manneskju sem mun að öllum líkindum vera hluti af þessu samfélagi undir lok 21. aldarinnar. Það að við byggjum upp til lengri tíma réttlátt og sjálfbært samfélag eru þeirra hagsmunir, meira að segja sjálfselskir eiginhagsmunir, en gerir líka samfélagið betra. Svo er ekki úr vegi að nefna hópinn sem mætti á fund allsherjar- og menntamálanefndar í morgun, tíundu bekkinga úr Víðistaðaskóla sem stofnuðu hópinn Menntakerfið okkar og lögðu fram kröfugerð til stjórnvalda um það hvernig megi bæta menntakerfið til að ala þau sjálf betur upp í því að takast á við heiminn eins og hann er, með því að styrkja ýmiss konar að styrkja ýmiss konar raunfærni. Að smíði kenni okkur ekki bara að gera hluti sem við gerum aldrei heldur líka að festa ljósakúpul og hvað það er, að kynfræðsla búi fólk undir að vera ábyrgar kynverur, að fjármálalæsi sé hluti af því sem lagt sé inn í grunnskólakerfinu, og kannski umfram allt að þróun menntakerfisins sé ekki bara ákveðin upp í ráðuneytum eða í þingsal heldur í virku samtali við notendurna sjálfa, nemendurna.

Þá eigum við auðvitað að ástunda samráð við ungt fólk þegar við fjöllum um mál sem snerta hagsmuni þess sérstaklega. En það er bara alls ekki raunin. Hins vegar er það þannig að þau lönd sem tóku fyrst það skref að lækka kosningaaldur eru lönd þar sem samráð við ungt fólk er miklum mun þroskaðra en hér á landi. Lækkun kosningaaldurs átti sér fyrst stað í Austurríki árið 2007 en mig langar að víkja nokkrum orðum að Skotlandi þess að Skotland er dálítið gott dæmi og eitthvað sem við mættum taka okkur til fyrirmyndar að ýmsu leyti. Um aldamótin fékk Skotland aukna sjálfstjórn innan Bretlands og hluti af því var að koma á fót þingi í Skotlandi til að stýra ákveðnum málum innan þess lands. Degi áður en það þing tók til starfa árið 1999 hóf ungmennaþing Skotlands störf vegna þess að Skotar sögðu: Við erum með barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Við erum að fá okkar eigið þing. Er ekki eðlilegt að börnin fái líka þing? Þá var það bara gert. Það þing er kosið með lýðræðislegum hætti þannig að það sækir umboð til barna. Börn Börn eru kosin sem fulltrúar sinna kjördæma þannig að það endurspeglar að ýmsu leyti Skotlandsþing sjálft. Það fundar reglulega, að meðaltali þrisvar á ári,

Það sem mestu skiptir er að því er stýrt og það er skipulagt af ungmennum. Það er á forsendum ungs fólks sem ungt fólk hefur áhrif. Vegna þessa þótti skoska þinginu sjálfsagt og eðlilegt þegar kom til þess að greiða þjóðaratkvæði um sjálfstæði Skotlands árið 2014 að

eðlilegt er að tengja hana fólkinu sem þarf hvað lengst að lifa við hana. Niðurstaðan var sú að þetta tókst svo vel skoska þingið ákvað að útvíkka þetta og er búið að lækka kosningaaldur á öllum þeim stjórnsýslustigum sem Skotland ræður sjálft. Það eina sem enn hangir í 18 árum eru kosningar til breska þingsins í London vegna þess að þar er við fleiri öfl að eiga. Jákvæð reynsla Skotlands hefur haft áhrif á Wales sem núna í maí næstkomandi mun í fyrsta sinn kjósa til þings með nýjum lækkuðum 16 ára kosningaaldri. Þetta mál sem við höfum fyrir framan okkur hefur komið inn í þingsal nokkrum sinnum áður. Eins og ég nefndi fyrr í ræðu minni þá var það árið 2007 sem varaþingmaðurinn Hlynur Hallsson lagði fram þingsályktunartillögu þess efnis að ríkisstjórnin undirbyggi lækkun kosningaaldurs. Síðan þá eru málin orðin að mér sýnist ellefu, hafa ekki alltaf náð í ræðustól

þá náðum við þeim merka áfanga að greiða atkvæði um málið. Það hefur nefnilega gerst einu sinni, herra forseti, að Alþingi Íslendinga hefur sýnt afstöðu sína í þessu máli þótt ekki hafi okkur tekist að klára það hér á vordögum 2018. Afstaðan var býsna skýr. 43 þingmenn greiddu atkvæði með lækkun kosningaaldurs. 29 þingmenn studdu gildistökuákvæði þess frumvarps. Munurinn þarna á milli vildi væntanlega að lækkunin tæki gildi en bara einhvern tímann seinna. 43 þingmenn af 63 er býsna góður meiri hluti. Þetta er sú eina afstaða sem við höfum séð í þessum sal og vonandi að hún muni haldast við umfjöllun þess frumvarps sem við ræðum hér í dag. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, herra forseti,

er þetta mál lagt fram eftir ítrekað ákall ungmennanna sjálfra. Þetta er ekki gripið úr lausu lofti heldur er þetta krafa krafa sem hefur verið reist af ýmsum samtökum ungs fólks á borð við Landssamtök ungmennafélaga og hin ýmsu ungmennaráð sveitarfélaga eða ýmissa stofnana og félagasamtaka. Það er ekki þar með sagt að allt ungt fólk sé að biðja um þetta af því að í þeim hópi eru skoðanir skiptar eins og í öllum öðrum aldurshópum, en hugmyndin kemur þaðan og þrýstingurinn kemur þaðan. Við sem tölum fyrir málinu hér í þingsal erum einungis að bregðast við því ákalli. Þá langar mig að nefna það að kosningar eru lærð hegðun. Það að vera virkur og öflugur kjósandi er eitthvað sem slípast í okkur. Þess vegna skiptir máli að takist vel til, ekki bara þó að við lækkum kosningaaldur, heldur líka almennt þegar við tökum við nýjum kjósendum. Þess vegna þarf að bæta lýðræðisfræðslu í menntakerfinu og þess vegna þurfa flokkarnir að vera duglegri að beina orðum sínum að ungu fólki og tala við það

fólk eftir kosningar upplifir að flokkarnir gangi þvert gegn því sem þeir segja fyrir kosningar þá fer að grafa undan traustinu sem við þurfum að hafa. Hins vegar með því að treysta ungu fólki til að mæta á kjörstað og sýna okkur hvað það vill þá byggjum við upp traust vegna þess að traust býr til traust. Við sem sitjum í þessum sal, eins og við öll á Íslandi, höfum skuldbundið okkur í gegnum barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að hlusta á ungt fólk og að láta skoðun þess hafa áhrif á ákvarðanatöku okkar. Varðandi formlega aðkomu barna að ákvarðanatöku samkvæmt barnasáttmálanum eru engin neðri mörk á aldrinum þar. Hins vegar er það þannig að eftir því sem fólk verður eldra þeim mun ríkari er krafan og þeim mun formlegri á þátttakan að vera. Þess vegna tel ég að með því að samþykkja lækkun kosningaaldurs, með því að klára það frumvarp til stjórnarskipunarlaga sem liggur hér fyrir þinginu, með því að færa 16 og 17 ára ungmennum formleg völd til að sýna skoðun sína með formlegum hætti gagnvart stjórnmálafólki, þá værum við loksins farin að uppfylla þessa hlið barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna með einhverjum sóma.

sem hér var mælt fyrir og ég þakka hv. flutningsmanni fyrir sína ágætu framsögu. Maður verður dálítið var við það í umræðum um þetta mál að sumir vilja viðra áhyggjur af því að aðrir fái að njóta sömu réttinda og þeir sjálfir njóta. Það er algengt viðkvæði í umræðum um réttindamál og um réttlætismál að réttindi eigi að vera frátekin fyrir tiltekna hópa sem eigi þau frekar skilið en aðrir. En í þessu tilviki tel ég einsýnt að 16 ára fólk eigi að njóta þeirra réttinda að fá að ganga til kjörborðs einfaldlega af þeirri ástæðu að þau eru orðin skattborgarar. skattborgarar í þessu landi, við tökum af þeim hluta tekna þeirra og verjum þeim hluta tekna þeirra til reksturs samfélagsins og þau eiga að sjálfsögðu að hafa sitt að segja um það hvernig þessu er varið. Ég tek reyndar fram að ég treysti ekkert endilega ungu fólki til að kjósa vel og skynsamlega frekar en öllum öðrum. Þau kjósa bara með ýmsum hætti eins og allir aðrir.

og mig langar svolítið að fá viðbrögð hv. þingmanns við því sjónarmiði. Stenst það að það séu réttindi að kjósa ekki?

spurði um rétt fólks til að vera í friði fyrir ágangi stjórnmálanna. Ég held að það sé eitthvað sem breytist í sjálfu sér ekki þó að við hnikum kosningaaldrinum sjálfum til. Staðreyndin er sú að áreiti stjórnmálaflokka, ef við köllum sem svo, fer ekki fram hjá

Það þarf ekki endilega að vera neikvætt. Viljum við ekki að fólk hafi færi á að mynda sér skoðun á helstu málefnum samfélagsins hverju sinni? Það er bara hluti af því að vera þátttakandi í samfélagi að vilja stýra því hvernig samfélagið þróast.

byggist ekki á neinu raunverulegu. Ég held að það sé vandi sem við munum ekki þurfa að kljást við. Þvert á móti verður hægt að bjóða upp á efnismeiri og betri fræðslu til yngri kjósenda, t.d. þeirra sem eru á framhaldsskólastigi, sem oft hefur verið kallað eftir, en skólarnir jafnvel verið viðkvæmir fyrir því að hleypa slíkri umræðu inn til sín af einhverjum ástæðum.

hann um að velta aðeins betur fyrir sér þessu atriði með menntunina. Skólakerfið á að veita okkur undirbúning undir það að vera nýtir og góðir þegnar,

og tjá okkur um þau. Þá á ég ekki við einhverja ákveðna innrætingu út frá tiltekinni hugmyndafræði heldur að kynna sér ólíka hugmyndafræði og taka afstöðu til þeirrar hugmyndafræði út frá upplagi sínu og öðrum hugsunum um hvaðeina.

rökræður séu stundaðar innan skólanna, að nemendur séu þjálfaðir í því að tala fyrir málum og og gegn málum og þeir þjálfist í því að taka afstöðu til stjórnmála og fái áhuga á stjórnmálum

Herra forseti. Jú, aukin lýðræðisfræðsla í skólakerfinu er lykilatriði, ekki bara til þess að vel takist til við lækkun kosningaaldurs heldur til þess að vel takist til við þróun samfélagsins til framtíðar. Það er eitthvað sem hefur komið fram í hvert einasta skipti sem við höfum sent frumvörp um lækkun kosningaaldurs til umsagnar. Í hverri einustu umsögn sem kemur frá ungu fólki er bent á að lýðræðisfræðsla í skólakerfinu sé allt of rýr, misgóð eftir skólum.

formlegum tímum í lýðræðisfræðslu heldur með því að lýðræðisvæða skólakerfið af því að það samfélag á að endurspegla lýðræðissamfélagið Ísland.

Lýðræðið á að vera fyrir alla en við þurfum líka að læra hvernig það virkar. Það er ekkert einfalt eða sjálfsagt við það hvernig við stundum eða iðkum lýðræði. Við þurfum einmitt að stunda það og næra það til að læra, því að það er breytileg vera, ef svo má að orði komast. Samfélagið hefur

það er ekkert að því að veita einmitt rödd og atkvæði til þeirra sem yngri eru. Ég er á þeirri skoðun að fara megi

einhvern veginn ekki búið að fá prófskírteini í því að geta tekið þátt í lýðræðinu. Ég er ósammála því, mjög ósammála, því að eins og ég nefndi förum við einungis að læra þegar við förum að taka þátt.

hvernig á að gera meira, gera öðruvísi. Þetta eru leiðir, þetta eru hópar, þetta eru aðferðir sem við viljum virkja. Við viljum að allir hafi rödd. rödd. Ef við reynum að koma í veg fyrir það að ýmsir hópar, sérstaklega kannski minnihlutahópar, hafi rödd þá erum við ekki lýðræði. Það er bara samkvæmt skilgreiningunni. Þó að ekki séu allir með formlegan atkvæðisrétt þá eiga allir að geta verið þátttakendur. Þess vegna styð ég að sjálfsögðu þetta frumvarp, að við lækkum kosningaaldurinn. Ég myndi vilja hafa hann enn lægri þannig að það væru sem fæstir sem hefðu ekki kosningarétt og sem flestir hefðu formlegan rétt til að segja sína skoðun, fylgja sinni sannfæringu, fylgja sinni samvisku með því að ýta á takka og segja já eða nei.

sem fjallar um að lækka kosningaaldur í sveitarstjórnarkosningum því það er einfaldara að gera. Það er hægt að breyta lögum án þess að breyta stjórnarskránni. Eins og við vitum þarf þetta mál, nái það fram að ganga, einnig samþykki næsta þings en það er ágætt að vinna á mörgum vígstöðvum í einu. því skyni að vinna að sama markmiði höfum við aftur lagt fram þetta gamla þingmál Vinstri grænna um breytingu á lögum um kosningar til sveitarstjórna. Ég hvet þau sem eru miklir fylgismenn þessa máls til að styðja það mál líka svo við getum saman unnið að því að lækka kosningaaldurinn.

mál koma. Ég fagna þessu því á Íslandi hefur verið svolítið mikið ósamræmi í því sem ég kýs að kalla aldurslöggjöf. Hér á landi má ferma fólk 14 ára, við byrjum að greiða skatta 16 ára, megum ganga í hjónaband 18 ára og kaupa áfengi 20 ára. Hinn pólitíski óvilji til að lækka kosningaaldurinn um einvörðungu tvö ár vekur upp hjá mér ýmsar spurningar, þá fyrst og fremst við hvað gömlu flokkarnir eða íhaldssömu flokkarnir eru hræddir. Er hræðsla til staðar? Hvað myndi gerast ef kosningaaldurinn yrði lækkaður?

Mér þóttu það mjög hjálplegar athugasemdir frá krökkunum og það sýnir að við þurfum að hlusta á notendur kerfanna okkar til að geta búið til kerfi sem henta notendum.

Þetta er eitt dæmi af mörgum sem sýnir okkur að við þurfum að hlusta á yngri aldurshópana. Ég tel að lægri kosningaaldur gæti aukið áhuga ungs fólks á stjórnmálum sem hefur farið dvínandi síðustu árin.

fyrir sig. Ég vildi nú samt sem áður koma hingað og flytja nokkur orð um þetta mál sem ég ég tel að sé mikilvægt. Ég tel að það sé mjög mikilvægt að við gerum ungu fólki kleift að taka fyrr þátt í því að móta samfélagið, móta þau viðhorf sem ráða ríkjum hverju sinni og taka þátt í að móta reglur samfélagsins. Ég tel að 16 ára sé fólk ekkert verr í stakk búið til að taka

Þá held ég að það sé líka mjög mikilvægt að sem flest sjónarmið komist til skila í stjórnmálastarfi landsins, innan stjórnmálaflokkanna. Stjórnmálaflokkarnir sjálfir

markmið og reglur um að hlusta vel eftir því sem ungt fólk segir og hvetjum það til þátttöku með ýmsu móti. Það skýtur því skökku við ef við á sama tíma viljum svo ekki veita því raunverulegt tækifæri til að hafa áhrif. Þetta er grundvallaratriði í mínum huga. Þá er líka rétt að hafa í huga að aldurssamsetning þjóðarinnar er smátt og smátt að taka breytingum. Sem betur fer náum við flest

hefur því verið að færast til. Hún hefur verið að færast til eldri kynslóðanna á kostnað hinna yngri. Ég held að þess vegna sé líka mjög mikilvægt að við reynum aðeins að sporna við þeirri þróun og hleypa yngra fólki að því kerfi sem lýðræðið okkar byggist allt saman á, að fólk geti látið í ljós skoðanir sínar með atkvæði sínu. Síðan má enn færa frekari rök fyrir þessu með því að benda á að kjósandi sem er ungur að árum er að kjósa um

og teljum okkur flest svo sem geta sett okkur í spor annarra og hugsað um mál sem kannski varða okkur ekki beint. Engu að síður er þetta nú staðreynd. Þess vegna held ég að skynsamlegt sé að reyna að hleypa ungu fólki meira að. Það er á þeim grundvelli sem ég tel að það sé rétt skref sem lagt er til með frumvarpinu og að það sé alls engin hætta á ferðum, alls enginn skaði. Ég held að við eigum að treysta ungu fólki. Það hefur oft og tíðum önnur viðhorf til tilverunnar en við sem eldri erum,

sem ég hef í dag, síður en svo. Ég held að við þurfum á því að halda að hafa sem flest sjónarmið í því að stýra landinu okkar og auðvitað með því fyrirkomulagi sem við höfum í gegnum starf stjórnmálaflokkanna og síðan kosningar til ábyrgðarstarfa í samfélaginu, hvort sem það er á sveitarstjórnarstigi eða varðandi landstjórnina

Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um málefni innflytjenda í annað sinn. Lög þessi tóku gildi 28. nóvember 2012 en markmið þeirra er að stuðla að samfélagi þar sem allir geta verið virkir þátttakendur óháð þjóðerni og uppruna. þessu markmiði er unnið með því að samþætta hagsmuni innflytjenda í allri stefnumótun, stjórnsýslu og þjónustu hins opinbera, stuðla að víðtæku samstarfi, efla fræðslu og miðlun upplýsinga og styðja við rannsóknir og þróunarverkefni er varða málefni innflytjenda. Í þessu frumvarpi er lagðar eru til tvær breytingar á lögunum, annars vegar breytingar á hlutverki Fjölmenningarseturs er varða samræmda móttöku flóttafólks og hins vegar breytingar á nefndaskipan í innflytjendaráði.

Á síðustu árum hafa orðið töluverðar breytingar á fjölda þeirra einstaklinga sem koma á eigin vegum til landsins og fá hér alþjóðlega vernd eða dvalarleyfi af mannúðarástæðum. Árið 2020 fengu um 630 einstaklingar sem hingað komu á eigin vegum vernd á Íslandi en til samanburðar fengu um 230 einstaklingar vernd árið 2018. Til þessa hefur ekki verið til staðar formlegt móttökukerfi fyrir flóttafólk sem kemur til landsins á eigin vegum heldur eingöngu fyrir flóttafólk sem kemur hingað í boði stjórnvalda í samstarfi við Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, og kallast í daglegu tali kvótaflóttamenn. Skýringin á því er sú að þar til fyrir skemmstu var um að ræða tiltölulega fámennan hóp. Vel hefur verið staðið að móttöku flóttafólks sem hingað kemur í boði stjórnvalda en það er ekki síður þörf á því að veita þeim einstaklingum sem hingað koma á eigin vegum og hafa fengið alþjóðlega vernd eða dvalarleyfi af mannúðarástæðum stuðning við að taka sín fyrstu skref í samfélaginu með aukinni félagslegri ráðgjöf, samfélagsfræðslu og ekki síst íslenskunámi. Í samræmi við stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar og framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda hefur verið unnið að samræmdri móttöku flóttafólks, óháð því hvort það kemur á eigin vegum, í gegnum alþjóðlega vernd eða dvalarleyfi af mannúðarástæðum eða með samræmdri móttöku flóttafólks. Skýrsla nefndar um samræmda móttöku flóttafólks kom út í janúar 2019 en þar var lagt til samræmt móttökukerfi fyrir flóttafólk og er framlagning þessa frumvarps liður í því. Tillögum nefndarinnar má skipta í þrjár meginstoðir. Í fyrsta lagi að félagsmálaráðuneytið geri samninga við móttökusveitarfélög um aukna aðstoð og þjónustu við flóttafólk sem felst m.a. í að skipa málstjóra sem hefur það hlutverk að tryggja samfellu í þjónustu sem byggir á einstaklingsmiðaðri áætlun. Í öðru lagi að Vinnumálastofnun fái aukið hlutverk og annist samfélagsfræðslu og íslenskukennslu fyrir flóttafólk, veiti náms- og starfsráðgjöf auk aðstoðar við atvinnuleit og aðra virkni. Í þriðja lagi að Fjölmenningarsetur fái aukið hlutverk sem felst í því að tengja saman flóttafólk og móttökusveitarfélög sem hafa gert samning við félagsmálaráðuneytið. Með frumvarpinu er Fjölmenningarsetri falið aukið hlutverk í samræmi við tillögur nefndar um samræmda móttöku flóttafólks. Fjölmenningarsetri er falið að veita sveitarfélögum faglega ráðgjöf varðandi móttöku flóttafólks og sinnir fræðslu til fagaðila. Nýtt hlutverk stofnunarinnar verður að halda utan um boð móttökusveitarfélaga um búsetu og þjónustu, byggða á þeim upplýsingum sem fyrir liggja og með tilliti til ákveðinna þátta, svo sem möguleika á námi og aðgangi að nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu, atvinnutækifærum og samgöngum. Fjölmenningarsetur þarf því að hafa aðgang að nauðsynlegum upplýsingum, annars vegar um móttökusveitarfélög og hins vegar upplýsingum frá flóttafólkinu sjálfu og upplýsingum frá Útlendingastofnun eftir því sem við á. Mikilvægt er að kveðið sé skýrt á um heimild Fjölmenningarseturs til upplýsingaöflunar og miðlunar þannig að stofnunin geti sinnt þessu nýja hlutverki sínu. Dæmi um slíkar upplýsingar eru grunnupplýsingar um einstaklinga er varðar menntun, fjölskylduhagi, fyrri atvinnuþátttöku, framtíðarvæntingar sem og heilsufarsupplýsingar. Fjöldi sveitarfélaga hefur nú þegar lýst yfir áhuga á því að taka þátt í verkefninu til reynslu í eitt ár og hefur félagsmálaráðuneyti gert samninga við sveitarfélög um aukinn stuðning við einstaklinga sem fengið hafa vernd hérlendis. Verkefnið er að hefjast en þó með þeim takmörkunum að Fjölmenningarsetur hefur enn ekki nauðsynlega heimild til vinnslu persónuupplýsinga sem leiðir til þess að móttakan verður ekki jafn markviss. Mikilvægt er að frumvarpið verði samþykkt svo Fjölmenningarsetur geti sinnt því hlutverki að tengja saman einstaklinga við móttökusveitarfélög eftir bæði þörfum einstaklingsins og getu sveitarfélagsins.

Þar sem hlutverk þess er að stuðla að samhæfingu og samráði milli ráðuneyta, sveitarfélaga og innan stjórnsýslunnar er talið mikilvægt að fulltrúi ráðherra heilbrigðismála eigi þar sæti og því lagt til að ráðherra heilbrigðismála tilnefni fulltrúa í ráðið.

skjóta lagastoð undir verkefni Fjölmenningarseturs og raða í innflytjendaráð. Þetta frumvarp kemur fram um sama leyti og Útlendingastofnun sendir frá sér þær upplýsingar að hvergi á Norðurlöndunum séu jafn margar umsóknir um alþjóðlega vernd og hér á landi miðað við höfðatölu. Samkvæmt þessum upplýsingum frá stofnuninni sækja um vernd hér á landi sexfalt fleiri en í Noregi og Danmörku — sexfalt fleiri, þrefalt fleiri en í Finnlandi og nær 50% fleiri en í Svíþjóð.

þá er verið að forma það betur í þessu frumvarpi. Þetta frumvarp snýst í rauninni bara um það sem hv. þingmaður sagði, að samræma stöðu Fjölmenningarseturs og skapa því þá lagastoð að geta sinnt sínu hlutverki.

En þarna er um að ræða eins konar fínstillingu á vél sem er náttúrlega bara sprungin.

Um hvað snýst samræmd móttaka flóttafólks, það frumvarp sem við ræðum hér um breytingar á innflytjendalögum? Við erum ekki að ræða útlendingalögin sem slík. Við erum að ræða hvaða þjónustu það fólk fær sem samfélagið okkar hefur ákveðið að taka á móti, hvort sem það eru kvótaflóttamenn eða fólk sem sækir um vernd o.s.frv. Það snýst um hvaða þjónustu við ætlum að veita þessum einstaklingum. Ætlum við að aðstoða þá við íslenskunám? Ætlum við að aðstoða þá við að aðlagast samfélaginu? Það er Það er það sem þessi samræmda móttaka snýst um, nokkuð sem við höfum gert á grundvelli laga um félagsþjónustu sveitarfélaga frá 1991 og erum núna að færa það í annað form sem er að Fjölmenningarsetrið sjá um þetta. Um þetta snýst þetta. Það er af sem áður var

Hvernig getur hæstv. ráðherra sagt að kostnaðurinn við þetta frumvarp sé einungis 24 milljónir þegar ljóst er að við þurfum að veita hér 631 einstaklingi á ári sömu þjónustu

Ég rakti hér áðan með hvaða hætti þessir fjármunir hafa verið að renna í gegnum félagsþjónustu sveitarfélaga. Við erum að jafna þjónustuna. Við erum að gera minna fyrir kvótaflóttafólk, við erum að auka þjónustu fyrir aðra sem koma hingað og fá dvalarleyfi á öðrum forsendum, sem eru búnir að fá stöðu í landinu. Þetta snýst ekki um hversu marga við ætlum að taka til landsins eða með hvaða hætti, það er umræða um útlendingamál og útlendingalögin. Hér erum við að tala um hvað þjónustu einstaklingar þurfa á að halda til að aðlagast íslensku samfélagi þegar þeir eru komnir inn. Það er eiginlega þyngra en tárum taki að hér skuli vera stjórnmálaflokkur á Alþingi Íslendinga sem vill ekki hafa gegnsæi á því með hvaða hætti við ætlum að koma best til móts við þetta fólk og aðstoða það við að aðlagast íslensku samfélagi.

Herra forseti. Þetta er hið ágætasta frumvarp að mínu áliti. Ráðgjafarstofa innflytjenda var opnuð í Reykjavík fyrir nokkrum dögum þar sem ráðherrann tók þátt og veitir í þetta verkefni umtalsverðum peningum. Það er ekki annað að sjá og heyra en að þessi stofnun eigi að sjá um allt milli himins og jarðar sem snertir innflytjendur. Og ég spyr: Eru fyrirhuguð einhver formleg tengsl milli þessarar stofnunar og Fjölmenningarseturs, formleg samvinna eða einhver samlegð? Hefði ekki verið skynsamlegra að vinna að því að styrkja eina stofnun,

Það byggir í rauninni á þingsályktunartillögu sem samþykkt var hér á Alþingi sem hv. þm. Kolbeinn Óttarsson Proppé var fyrsti flutningsmaður að. Það er nú einu sinni þannig að þegar Alþingi hefur samþykkt eitthvað þá ber framkvæmdarvaldinu að fara eftir því.

Í hverju felst þetta breytta og aukna hlutverk? Sér ráðherra fyrir sér að Fjölmenningarsetur geti tekið að sér meira og stærra hlutverk, t.d. varðandi fræðslu og kennslu? Það kemur örlítið fram í greinargerðinni varðandi faglega framsetningu og samsetningu starfsmanna og örlítið varðandi starfsstöðvar. Gæti hann séð fyrir sér Fjölmenningarsetur ynni á fleiri stöðum en t.d. bara á Ísafirði,

Við erum að fela því aukið hlutverk þegar kemur að samspilinu á milli flóttafólks annars vegar og þeirra sveitarfélaga sem það ætlar að búa í hins vegar og forma þá þjónustu og para saman. Þetta er það sem frumvarpið snýst um. Það snýst um að veita Fjölmenningarsetrinu þá lagastoð. Sá sem hér stendur sér fyrir sér að sér fyrir sér að Fjölmenningarsetrið muni áfram gegna lykilhlutverki í þessu og muni áfram hafa sína starfsstöð á Ísafirði. Það er nýbúið að ráða þar nýja forstöðukonu, bara núna fyrir örfáum vikum, og gert er ráð fyrir því að hún sinni störfum sínum frá Ísafirði og að stofnunin hafi áfram starfsstöð þar. Það er því alla vega ekki á stefnuskrá núverandi ráðherra eða núverandi ríkisstjórnar að breyta því með nokkrum hætti.

Síðan þegar viðkomandi einstaklingur er búinn að fá stöðu í landinu tekur félagsþjónustan við og aðstoðar þann einstakling við að aðlagast íslensku samfélagi, finna sér húsnæði, atvinnu, læra íslensku og taka þátt í samfélaginu.

við gerum þá línu eitthvað óskýrari. Þá værum við farin að gera það sem hv. þm. Miðflokksins sagði áðan að þetta frumvarp myndi gera, þ.e. að blanda saman ólíkum hlutum. Ég sé það ekki fyrir mér að það muni gerast heldur er þetta algerlega skýrt að það eru lög um málefni útlendinga og dómsmálaráðuneytið fer með stöðu þessa fólks áður en það fær stöðu hér í landinu.

Virðulegi forseti. Stutta svarið við þessu er að einstaklingar sem ekki hafa fengið stöðu hér eru í umsjá Útlendingastofnunar og dómsmálayfirvalda. Ekki tekur við varanleg aðlögun að samfélaginu sem þetta frumvarp snýr að fyrr en einstaklingurinn hefur fengið það endanlega svar að hann

En ég geld varhug við því að hætta að draga skýra línu þarna á milli vegna þess að þegar einstaklingar eru búnir að fá stöðu í landinu á samfélagið að gera allt sem það getur til að aðstoða þá við að aðlagast því. En ef einstaklingar eru ekki búnir að fá hana eru þeir einfaldlega ekki komnir á þann stað að samfélagið eigi að grípa inn með jafn róttækum hætti og þegar þeir eru búnir að fá stöðu.

og það er ekki í nokkru samræmi við þann raunveruleika sem blasir við, enda hefur ráðherrann engin svör önnur en þau að reyna að stimpla gagnrýnendur með dylgjum og með því að gera þeim upp skoðanir. Það sem stefnt er að með þessu frumvarpi gengur þvert á það sem önnur Norðurlönd eru að gera og eru að gera í ljósi reynslunnar, í ljósi áratugareynslu, biturrar reynslu, eins og stjórnvöld, til að mynda í Danmörku, lýsa sjálf. Íslensk stjórnvöld ráða ekkert við þetta verkefni eins og það stendur núna. Því þá að leggja til að það verði gert margfalt erfiðara

eða sé á færi einhverra annarra ráðherra að meta? Afleiðingin kemur með þessu frumvarpi. Þetta er ekki leiðin til að hjálpa sem flestum þeirra sem þurfa mest á hjálp að halda. Þvert á móti, herra forseti. Eins og hjálparstofnanir og meira að segja sjálft Evrópusambandið hafa bent á er meiri hluti þeirra sem sækja um hæli ekki eiginlegir flóttamenn heldur förufólk og kemur af ýmsum ástæðum, auðvitað fyrst og fremst til að leita betri lífskjara. Ísland hefur rýmkað mjög skilgreininguna á því hverjir eigi rétt á hæli hér á sama tíma og önnur Norðurlönd hafa farið í öfuga átt. Menn virðast einfaldlega ekki átta sig á því hvernig þetta gengur fyrir Það vita stjórnvöld á öðrum Norðurlöndum og hefur verið fjallað mjög mikið um í umræðu þar, ekki hvað síst síðustu misseri og raunar alveg frá árinu 2015 þegar mikil fjölgun varð á umsóknum.

og fylgjast mjög vel með hvaða áfangastaðir eru vænlegastir og hvaða leiðir eru bestar á þá áfangastaði. Svo er jafnvel aleigan tekinn af fólki til að senda það oft og tíðum í lífshættulega ferð, selja því falskar vonir. Ísland eitt Norðurlanda virðist skorta skilning á því hvernig þetta gengur fyrir sig, heildarsamhengi þessara mála. Nú er staðan orðin sú að

Það gerðist ekki af sjálfu sér. Það gerðist annars vegar vegna þeirra skilaboða og reglubreytinga sem hin Norðurlöndin, ekki hvað síst Noregur og Danmörk, hafa verið að senda út og þetta gerðist líka vegna þeirra skilaboða sem hafa ítrekað borist frá Íslandi

er með því verið að setja stóran rauðan hring utan um Ísland sem vænlegan áfangastað fyrir þá sem skipuleggja þessar ferðir. Dönsk stjórnvöld gengu meira að segja svo langt fyrir nokkrum árum að auglýsa í Miðausturlöndum að þeir sem sæktu þar um hæli yrðu látnir afhenda eigur sínar. Þetta var mjög langt gengið að flestra mati og að mínu mati líka en líklega ætluðu þeir aldrei að ganga alla leið með þetta. Tilgangurinn var hins vegar sá að senda út þau skilaboð að að Danmörk væri ekki staður þar sem menn gætu vænst þess að fá alla þá ókeypis þjónustu sem þeir sem höfðu reynt að selja ferðirnar höfðu talið fólki trú um.

áttuðu sig ekki á því hvað hefði gerst fyrr en í ljós kom að það sem þeir töldu tiltölulega smávægilega breytingu á innflytjendalögunum þar í landi hafði fært straum sem áður lá til Belgíu til Finnlands. Hér erum við hins vegar ekki að ræða smávægilega breytingu. Hér erum við að ræða grundvallarbreytingu sem felur það í sér að veita eigi þeim sem koma hingað og fá hæli á einhverjum forsendum alla sömu þjónustu og því fólki sem við bjóðum til landsins sem kvótaflóttamönnum. Ísland hefur lagt metnað sinn í að taka vel á móti þeim sem við bjóðum hingað

Danskir jafnaðarmenn, sósíaldemókratar í Danmörku, hafa birt stefnu í innflytjendamálum sem miðar að því að læra af reynslunni, ekki bara af reynslu síðustu ára eða missera heldur af reynslu undanfarinna áratuga. Sú stefna gengur ekki hvað síst út á það að beina fólki annað, beina fólki í eðlilegan farveg, þ.e. að það sæki um að fá að vera boðið til landsins. Forsætisráðherra Danmerkur gekk meira að segja svo langt fyrir fáeinum vikum að lýsa því að markmiðið væri að enginn sækti um hæli í Danmörku. Danir munu áfram taka við kvótaflóttamönnum en þeir vilja sjálfir hafa stjórn á því hverjum er boðið til landsins. Þeir vilja ekki að Danmörk verði áfangastaður glæpagengja sem selja fólki ferðir upp á von og óvon.

Stefnan gengur líka út á mikilvægi aðlögunar. Þar er átt við raunverulega aðlögun að samfélaginu, að þeir sem fá að koma til Danmerkur, er boðið þangað, aðlagi sig að grundvallarreglum og gildum samfélagsins.

Niðurstaða danskra sósíaldemókrata var sú, og þeir lýsa því þannig, að sterkt velferðarkerfi og sú opnun landamæranna sem hafði átt sér stað í innflytjendamálum færu ekki saman. Ekki væri hægt að halda úti sterku velferðarkerfi og hafa landið opið á sama tíma. Danskir jafnaðarmenn hafa lengi talið sig varðmenn velferðarkerfisins og vilja vera það áfram, en gera sér grein fyrir því að ef halda á úti sterku velferðarkerfi þá þarf einhverjar aðgangshömlur að því kerfi. Á meðan er farið í þveröfuga átt hér á Íslandi. Það kemur í kjölfar þess að ítrekað er litið fram hjá Dyflinnar-reglugerðinni sem kom ekki til að ástæðulausu því að þátttaka í Schengen er á allt öðrum forsendum. Ef Dyflinnar-reglugerðin er ekki virt þá virkar Schengen-samstarfið í raun bara í aðra áttina. Það hefur líka ítrekað verið tekið á móti fólki sem hefur þegar fengið hæli annars staðar í Evrópu. Við norðurströnd Frakklands er fjöldi hælisleitenda sem margir hverjir hafa þegar fengið hæli í Frakklandi en þeir vilja bara til Bretlands þar sem þeir telja hag sínum betur borgið en í Frakklandi.

fara saman við það sem stefnt er að með frumvarpinu sem hér er til umræðu. Það myndi þýða að ekki aðeins væri Ísland komið rækilega á kortið á upphafsstöðunum heldur einnig hjá þeim sem hafa fengið hæli í öðrum Evrópulöndum og sjá þá kostina við að fara yfir opnu landamærin innan Schengen til Íslands þar sem þeir eigi þá meiri kröfu á þjónustu en í því landi sem veitti þeim hæli. Með öðrum orðum þá blasir við að áhrif þessarar lagasetningar, verði frumvarpið að lögum, verði þau að stórauka þann mikla fjölda sem sækir til Íslands og þá hlutfallslega umfram hin Norðurlöndin,

Því fylgir mikill kostnaður og það mun hafa áhrif, m.a. á getu okkar til að taka vel á móti fólki, m.a. því kvótaflóttafólki sem við bjóðum hingað. En það hefur líka áhrif á getu okkar til að hjálpa annars staðar því að þótt stjórnvöld víða á Vesturlöndum vilji sýna góðmennsku sína með aðgerðum heima fyrir þá skortir mjög á að þau veiti aðstoð þar sem hún kemur að mestu gagni. Líbanon hefur tekið við fleiri flóttamönnum en flestöll önnur lönd í heiminum. Land sem er búið að ganga í gegnum gríðarlega erfiðleika, grimmilega borgarastyrjöld og efnahagshrun, er að miklu leyti látið eitt um að sjá um flóttamennina sem þangað koma. Auðvitað er veittur stuðningur en ekki nógu mikið til að gera líbönskum stjórnvöldum kleift að standa undir þessu mikla verkefni. Tyrkland, vegna legu sinnar, hefur reyndar líka tekið við miklum fjölda flóttamanna en þar fóru stjórnvöld þá leið að hóta Evrópulöndunum því að opna fyrir strauminn til Evrópu ef Evrópusambandið borgaði ekki. Svoleiðis að allar yfirlýsingar þessara leiðtoga í Evrópu, um að allir væru velkomnir, reyndust ekki innihaldsríkari en svo að menn kusu frekar að borga en að láta Tyrkina opna. Það sem blasir við er gríðarlega stórt viðfangsefni og þess vegna verðum við að líta til staðreynda og byggja lausnirnar á þeim til þess að það fjármagn sem við höfum til ráðstöfunar, og við eigum að mínu mati að auka verulega stuðning við fólk í neyð, nýtist sem best og nýtist þeim sem þurfa mest á hjálpinni að halda. En með því fyrirkomulagi sem hér er lagt til er verið að gera okkur erfiðara fyrir að aðstoða fólk. Það er í raun verið að vega að þeim sem fyrir vikið munu ekki fá þjónustu og ýta undir að þeir sem eiga síður rétt á þjónustunni í hana. Þetta er staðreynd sem blasir við í öðrum löndum og hefur gert lengi. Önnur lönd hafa lært af reynslunni og eru nú að gera ráðstafanir sem ganga þvert á það sem íslensk stjórnvöld leggja til. Önnur lönd með sínum aðferðum, eins og Danir og danskir jafnaðarmenn með sinni stefnu, munu gera miklu meira gagn fyrir þá sem þurfa mest á hjálpinni að halda en íslensk stjórnvöld með þeirri sýndarmennsku, ófjármögnuðu sýndarmennsku, sem birtist í þessu frumvarpi. Því miður er hættan sú að jafnvel þótt áhrifin af þessu komi fljótt í ljós muni líða á löngu áður en Íslendingar grípa til ráðstafana og læra af reynslunni. Það sýnir reynsla annarra. Því getum við ekki reynt að læra af henni?

straumur flóttamanna og annars förufólks jókst gríðarlega, lagði ég til mjög umfangsmiklar aðgerðir til að koma til móts við þá stöðu

einfaldlega fólkinu að koma með flugvél? Margt af þessu fólki borgar margfalt meira fyrir að láta smygla sér til landsins en flugmiði kostar. Ég skil hv. þingmann eftir með þessa spurningu.

Það virðist vera einn sameiginlegur þáttur í þeim málum sem Miðflokkurinn er í andstöðu við þegar kemur að útlendingamálum og það er að þau varði útlendinga. Hvort sem þau snúast um að auka skipulagið og öryggið eða hjálpa fólki að aðlagast samfélaginu, læra íslensku, koma undir sig fótunum til þess að verða skattgreiðendur og borgarar,

sem þeir sem treysta sér ekki til að ræða mál sem varða t.d. innflytjendur beita til að koma í veg fyrir umræðu. Hv. þingmaður hefur ekki komið með neina gagnrýni á þau rök sem ég færði fram í ræðu minni. Hann fer að tala um Marrakesh-samkomulagið og gefur sér að

Er hv. þingmaður á móti því að Fjölmenningarsetur haldi utan um og standi fyrir samráði milli þeirra aðila sem koma að móttöku flóttafólks á Íslandi? Er hv. þingmaður á móti því að Fjölmenningarsetur afli upplýsinga frá Útlendingastofnun, sveitarfélögum og öðrum opinberum aðilum, eftir því sem við á hverju sinni, eða á móti því að Fjölmenningarsetri sé heimilt að miðla viðeigandi upplýsingum og ráðgjöf til aðila? Það er það sem þetta frumvarp gengur út á. Og ég bið hv. þingmann að svara þessum spurningum mínum ef hann þorir.

og heita sjálfum sér og þjóðinni því að hann ætlaði að tala af yfirvegun og siðsemi í garð annarra. Svo byrjar hann andsvar sitt á því að saka mig um heigulshátt fyrir fram, er heitt í hamsi og ryður út úr sér spurningum. Ég, að að því marki sem ég náði að fylgja þræði hjá hv. þingmanni, get huggað hann með því að ég tel að samræming í því að fylgjast með gangi þessara mála og veita upplýsingar sé mjög æskileg. En það sem gjörbreytir eðli þessa máls og þar með Íslandi sem móttökustað hælisleitenda eða flóttamanna er þegar verið er að tryggja fólki sama rétt, sömu kröfur til móttöku samfélagsins og þeir sem það samfélag hefur sérstaklega boðið til sín eiga rétt á. Það er grundvallarbreyting sem er til þess fallin að fjölga mjög umsóknum, ekki hvað síst þeim umsóknum sem kæmust ekki í gegnum hið formlega ferli (Forseti hringir.) með þeim árangri

Það er athyglisvert að hv. þingmaður skuli ekki hafa náð spurningum mínum niður. Það er ekki eins og ég hafi búið þær til hér í þingsalnum, þær eru allar í þessu örstutta frumvarpi.

Hann ætti kannski að lesa frumvarpið sem hann hefur svona gríðarlega mikla skoðun á. Ég endurtek spurningar mínar og þarf ekki að endurtaka þær með orðum af því að hv. þingmaður hlýtur að kunna þær utan að eða vera með þær fyrir framan sig ef hann hefur lesið frumvarpið. Ég kannski bæti einni við: Hefur hv. þingmaður lesið frumvarpið? Það er líklega ágætt að hv. þingmaður hafi ekki gefið sérstök fyrirheit um að reyna að hafa hemil á skapsmunum sínum því að þessi sýning sem við sáum hér var algerlega óþörf. Hv. þingmaður veit það mætavel að ég hef lesið frumvarpið, fylgst með umræðu um þetta mál þegar hún fór fram á síðasta þingi og fylgst með þeim svörum sem þá voru veitt. Þau svör voru afdráttarlaus um áhrif frumvarpsins. Það snýst um að veita fólki sömu kröfu, sama rétt, óháð því hvernig það kemur til landsins. Auðvitað

læra íslenska tungu, ná að koma undir sig fótunum o.s.frv. En þetta frumvarp snýr að því að þeir einstaklingar sem eru búnir að fá stöðu í íslensku samfélagi fái þjónustu og aðstoð við að gera einmitt það,

hætti. Ég velti hins vegar fyrir mér: Hvað er það sem rekur hv. þingmann áfram í því að vera á móti því að einstaklingar sem hafa fengið stöðu í samfélaginu fái aðstoð við að læra íslensku, fái aðstoð við að koma undir sig fótunum, fái aðstoð við að finna hér vinnu?

Herra forseti. Pólitík er vissulega orðin ljót nú til dags vegna tilburða ýmissa stjórnmálamanna eins og hæstv. ráðherra til þess að stimpla fólk og gera því upp skoðanir. Hæstv. ráðherra var ekki að gera neitt annað í þessu andsvari sínu og fyrri andsvörum. Hann á erfitt með að rökstyðja mál sitt og þess vegna gerir hann gagnrýnendum upp einhverjar allt aðrar skoðanir en þeir hafa haldið fram.

að straumurinn verður meiri en við ráðum við. Hann er reyndar þegar orðinn það, eins og komið hefur í ljós, með öllum þeim vandræðum sem móttökukerfið hefur verið að fást við. verið að fást við. Það er ekki hægt að halda þessu tvennu fram á sama tíma, að ekki eigi að taka á móti fleirum en samfélagið ræður við og að það sé allt í lagi að auka kröfurnar sem menn geta gert til samfélagsins og fjölga þar með umsóknum.

fá sveitarfélög greiðslur frá ríkinu til þess að aðstoða fólk við að læra tungumálið, aðstoða fólk við að koma sér upp húsnæði, aðstoða fólk við að fá atvinnu. Í Noregi, Svíþjóð, Finnlandi og Danmörku

Herra forseti. Hæstv. ráðherra virðist fyrirmunað að sjá samhengi hlutanna. Eins og ég rakti í ræðu minni hafa ákvarðanir stjórnvalda, ekki hvað síst ákvarðanir um þá þjónustu sem umsækjendur eiga kröfu til,

að reyna að aðlaga fólk samfélaginu, fólk sem er sest hér að, saman við það að bjóða ákveðin gæði, ákveðna þjónustu, búa til ákveðnar kröfur á móttökusamfélagið.

Herra forseti. Það er sannarlega af sem áður var þegar hv. þingmaður var hæstv. forsætisráðherra Íslands og tilkynnti um það 19. september 2015 að ríkisstjórn hans myndi setja 1,5 milljarða

hver eru mörkin á því í huga (Forseti hringir.) hv. þingmanns hvað Ísland ræður við? Er það siðferðislega, fjárhagslega, eða hvað er það nákvæmlega sem ræður þeim mörkum?

ráðherranefndar um flóttamannamálin og sem forsætisráðherra lagði til stóraukin framlög til að fást við þennan vanda. Aðalatriði í því var að það fjármagn nýttist sem best til að hjálpa sem flestum. Þetta voru þríþættar aðgerðir, snerust um að taka vel á móti þeim sem fengju hér hæli, snerist um að flýta fyrir því að hægt væri að greina hverjir ættu rétt á hæli og hverjir ekki, og snerist um aðstoð á nærsvæðunum við flóttamenn í flóttamannabúðum.

hefur verið harðlega gagnrýnd af hálfu Evrópuráðsins, af hálfu mannréttindastofnana og ESB er farið að snúa af þeirri leið. En ég vil gjarnan fá það fram frá hv. þingmanni

Ég hef ekki orðið var við að Evrópulönd séu mikið að hverfa af þeirri leið að reyna að draga úr straumi hælisleitenda til landanna, a.m.k. ekki Norðurlöndin sem, eins og ég rakti hér áðan, leggja sig fram við að virðast óaðlaðandi valkostur í þeim efnum. En varðandi þetta samkomulag við Tyrki og áhrifin af því þá má auðvitað velta því fyrir sér hvort að þarna birtist ekki bara enn og aftur hversu innantómar ræðurnar voru árið 2015. Ég nefndi áðan: Hvers vegna leyfa þessi lönd ekki bara fólkinu að koma með flugvél? Fólkið borgar oft jafnvel margfalt meira en flugmiði kostar. Það er vegna þess að löndin vilja ekki leyfa fólkinu það, vilja ekki veita því vegabréfsáritanir en senda það frekar í lífshættulega ferð yfir Miðjarðarhafið og um óbyggðir Afríku eða Asíu

móttöku flóttafólks og innflytjendaráð. Þetta er mikilvægt frumvarp og fjallar um þegna samfélagsins sem eru annaðhvort að koma til landsins eða eru þegar orðnir hluti af samfélaginu og hvernig við getum staðið sem best að þjónustu við þá sem ekki þekkja kima samfélagsins. Þetta er hluti af mikilvægri umræðu sem við þurfum að taka í samfélaginu með opnum hug, fordómalaust og af skilningi og mannúð. Eins og við þekkjum hefur talsverð umræða verið um það á undanförnum misserum hvernig við getum bætt stofnanaumgjörð innflytjendamála, m.a. með endurskoðun á hlutverki og nálgun Útlendingastofnunar.

frá árinu 2016 en í því frumvarpi sem hefur verið til umfjöllunar er að finna mjög umdeild, alvarleg og umhugsunarverð ágreiningsatriði. Eftir því sem næst verður komist áformaði hæstv. dómsmálaráðherra að mæla enn á ný fyrir frumvarpi til laga um breytingar á lögum um útlendinga fyrir lok janúar síðastliðins en ljóst er að töf verður á því. Þetta kom fram í endurskoðaðri þingmálaskrá. Vonandi boðar töf eitthvað gott.

þurfa að fá lyktir hér með sæmd og framsýni og ábyrgð en ekki síst að virðing fyrir aðstæðum og lífi hjá bágstöddu og umkomulausu fólki sé viðurkennd. Á það hefur skort stórkostlega í því frumvarpi sem við höfum séð til þessa. Yfirlýst markmið dómsmálaráðherra með framlagningu frumvarpsins, sem er nánast það sama og annað sem lagt var fram fyrir nokkrum er að stuðla að gagnsærri og stöðugri framkvæmd laganna, að auka skilvirkni og stytta málsmeðferðartíma til hagsbóta fyrir umsækjendur

er til að fagna öllum jákvæðum skrefum og fagna þrátt fyrir allt því frumvarpi sem við fjöllum um hér í dag og hvetja til þess að það fái brautargengi og rugla því ekki við umræðuna

Í þessu frumvarpi er rauði þráðurinn sá að styrkja Fjölmenningarsetur, þá stofnun sem á að vera stjórnvöldum til halds og trausts varðandi aðlögun innflytjenda og öryggi þeirra í samfélagi Fjölmenningarsetur tók til starfa um mitt ár 2001. Það er talsverð reynsla þar inni fólgin. Hlutverkið var fest í lög árið 2012, þ.e. að greiða fyrir samskiptum fólks af ólíkum uppruna og efla þjónustu við innflytjendur sem búsettir eru á Íslandi með öllu mögulegu móti, að veita stjórnvöldum, stofnunum, fyrirtækjum, félögum og einstaklingum ráðgjöf og upplýsingar í tengslum við málefni innflytjenda, miðla upplýsingum til innflytjenda um réttindi þeirra og skyldur þetta eru dæmi um hlutverk — og fylgjast með þróun innflytjendamála í þjóðfélaginu, m.a. með upplýsingaöflun, rannsóknum, greiningu og upplýsingamiðlun. Þetta eru allt saman góð og gild markmið. Síðan er eitt af hlutverkunum líka að koma á framfæri við ráðherra, innflytjendaráð og önnur stjórnvöld ábendingum og tillögum um aðgerðir sem hafa það að markmiði að allir einstaklingar geti verið virkir þátttakendur í samfélaginu, óháð þjóðerni og uppruna. Með því frumvarpi sem hér liggur fyrir er nánar verið að tilgreina og sundurliða margvísleg verkefni og hvernig þau verði unnin svo að hagur og velferð skjólstæðinganna sé sem best tryggð, af hvaða ástæðum viðkomandi eru orðnir þegnar í íslensku samfélagi. Hjá Fjölmenningarsetri, sem staðsett er á Ísafirði, hefur verið hægt að leita eftir upplýsingum um margt er varðar daglegt líf á Íslandi, stjórnsýsluna, og leita eftir aðstoð varðandi flutning til og frá Íslandi. Það verður að segjast eins og er að þessi stofnun hefur svo sem aldrei fengið að taka á flug. Fjársvelti hefur valdið því að langmestu leyti. Þetta frumvarp felur í sér þá meginbreytingu að Fjölmenningarsetri er nú ætlað víðtækara hlutverk með tilkomu samræmdrar móttöku flóttafólks og því er mikilvægt að efla stofnunina þannig að hún geti tekist á við þetta verkefni. Gríðarlega mikilvægt er að fjárhagsleg umgjörð verði bætt. Hin nýju verkefni eru lögfest og þar með tryggðar heimildir til að vinna með persónuupplýsingar að því marki sem nauðsynlegt er í samræmi við ákvæði laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Þetta frumvarp miðar að því að samræma og bæta það viðmót sem bíður innflytjenda á Íslandi, óháð því af hvaða ástæðum þeir flytjast hingað. Þetta er mikilvægt atriði. Hér þurfa allir aðilar að ganga í takt. Með góðri upplýsingamiðlun og fræðslu er hugsunin sú að innflytjendur séu boðnir velkomnir til Íslands. Slík miðlun gagnast líka til að kynna Ísland vítt og breitt um þjóðir og lönd.

víðar á landinu þar sem kannski stórir hópar innflytjenda eru búsettir til langframa eða tímabundið. Þetta mætti raungerast í samstarfi við Vinnumálastofnun sem hefur ýmsum verkefnum að sinna.

ályktun Alþingis frá 149. þingi. Ekki er annað hægt en að gleðjast yfir því að verið sé að styrkja umgjörðina um þjónustu við innflytjendur sem þurfa á því að halda til þess að geta verið virkir þátttakendur í samfélaginu.

nær hefði verið að efla og styrkja þessa þjónustu í Reykjavík á forsendum Fjölmenningarseturs, að það víkkaði út starfsemi sína. Það hefði orðið markvissari vinna og við hefðum kannski farið jafn vel með fjármuni með þeim hætti. En kannski er þetta

að þessi ráðgjafarstofa muni hafa á hendi sinni nokkuð af svipuðum verkefnum og Fjölmenningarsetur hefur verið að fjalla um. Í umræðunni sem fylgdi framlagningu málsins á 149. þingi lagði ég mikla áherslu á þá skoðun mína að í starfi Fjölmenningarseturs fælist mikil reynsla og mjög mikilvægt væri að nýta sér þá þekkingu sem þar væri geymd og uppsöfnuð og hún mætti ekki fara forgörðum,

Sú stefna er því miður ekki til á Íslandi. Við erum eina Norðurlandaþjóðin sem býr ekki að traustri umgjörð, traustri innflytjendastefnu, að þessu leyti.

og ég vænti þess að viðkomandi ráðuneyti, fleiri en eitt, séu að vinna að þessari stefnu og leggi fyrir Alþingi í samræmi við þá ályktun sem samþykkt var hér á liðnu þingi. Herra forseti. Þessu frumvarpi er í heildina tekið fagnandi, sérstaklega þeim ákvæðum sem lúta að eflingu Fjölmenningarseturs og að því sé falið víðtækara hlutverk. Það er auðvitað gert með þeim fyrirvara og í þeirri vissu að þessari merkilegu stofnun, Fjölmenningarsetri, verði gert kleift að eflast og dafna, ekki bara á einum stað heldur í samstarfi margra á fleiri Það verður fróðlegt og spennandi að fá að fylgjast með umræðu og meðferð þessa máls í hv. velferðarnefnd og sjá það vonandi verða að lögum á þessu þingi. Jafnframt á sá sem hér stendur þá ósk heitasta að umræðan verði upplýst, hún mótist af mannúð og skilningi en ekki af fordómum og skrumskælingum. En það virðist þó vera nokkurt framboð á því eins og við höfum þegar heyrt það sem af er umræðu dagsins.

veljum og tökum vel á móti og oft kemur það fólk frá stríðshrjáðum löndum og miklum erfiðleikum og við höfum sinnt því fólki vel og eigum að gera það áfram og ég styð það heils hugar en hér er verið að setja þá sem koma hingað til lands á eigin vegum og fá hér dvalarleyfi undir sama hatt þegar kemur að þjónustunni. Þetta er ég fyrst og fremst að gagnrýna vegna þess að

Það er ekki að finna í frumvarpinu og hæstv. ráðherra hefur ekki svarað því og farið undan í flæmingi og vísar bara til Útlendingastofnunar, að við eigum að gera þarna greinarmun á málaflokki hans og svo Útlendingastofnun. En hann verður að gera grein fyrir því hvað þetta frumvarp kostar.

Svo var óskað eftir aukafjárveitingu einhverra hluta vegna. Þrátt fyrir að umsóknum hafi fækkað á síðasta ári var engu að síður óskað eftir aukafjárveitingu upp á 400 milljónir og var hún samþykkt í fjárlagaafgreiðslunni fyrir jól þannig að við erum að tala um 4,1 milljarð undir málefni hælisleitenda og 631 einstakling. Fyrir þennan pening hefðum við getað aðstoðað 7.572 einstaklinga í flóttamannabúðum,

Þetta kostar allt peninga og þjóðir heims eru að styrkja það. Ég persónulega hefði viljað sjá að við myndum draga úr fjölda hælisleitenda sem koma hingað og setja peninginn í þessar stofnanir til að geta hjálpað sem flestum.

og í sumum tilfellum þarf að veita því dvalarleyfi vegna þess að ferlið hefur tekið svo langan tíma. Þetta er það sem ég vildi koma aðeins að varðandi þá upphæð sem við erum að setja í þetta kerfi.

Þetta er tvennt ólíkt. Við erum að tala um fólk sem við samþykkjum að taka við og sjá um og síðan fólk sem kemur hingað á eigin vegum og ekki er alltaf ljóst hvort það uppfylli í raun og veru alþjóðleg skilyrði þess að vera flóttamenn.

Dómsmálaráðuneytið hefur gefið út að fjöldi umsækjenda um alþjóðlega vernd sé orðinn einn sá mesti í Evrópu og langmestur á Norðurlöndum miðað við höfðatölu. Þetta hefur verið rakið í þessari umræðu. Það þýðir náttúrlega að umsóknunum mun fjölga, það er alveg ljóst. Við þurfum hins vegar að sníða okkur stakk eftir vexti og gera okkur grein fyrir því að þessu fylgir aukinn kostnaður

Síðan verð ég að segja að umræðan um þennan málaflokk hefur alltaf tilhneigingu til að verða óvægin og þá helst þegar rætt er um tilhæfulausar umsóknir um alþjóðlega vernd, sem er töluvert um.

hverjir það eru sem geta komið til landsins og fengið hæli. Það eru t.d. auglýsingar sem eru orðaðar á þann veg að ef þú ert að sækja um vinnu, ef þú ert að leita að betri lífskjörum sé það ekki lögmæt ástæða til að sækja um hæli í Noregi. Þetta auglýsa þeir á samfélagsmiðlum og víðar til að koma í veg fyrir að fólk sé að sækja um með tilhæfulausum hætti. Gerum við eitthvað svoleiðis hér? Nei, við gerum ekkert af þessu tagi, ekki neitt.

það er bara ekki lögmæt ástæða til að sækja um hæli. En það er samt töluverður fjöldi sem gerir það og því fylgir heilmikill kostnaður. Þann kostnað hefði ég viljað nota til þess að hjálpa flóttamönnum sem þurfa virkilega á því að halda, t.d. í flóttamannabúðum. sama tíma er verið að tefja málin í marga mánuði, það er lögfræðikostnaður og alls konar kostnaður vegna þess að svo kemur á daginn að viðkomandi hafði ekki rétt á að sækja um hæli. Ég hefði viljað sjá þennan pening notaðan t.d. í Miðausturlöndum, til að mynda í flóttamannabúðum í Gasa,

Við erum öll sammála um að gæta að mannréttindum og við erum öll sammála um að við eigum að aðstoða þá sem þurfa það á erfiðum tímum. En ég geri hins vegar líka ráð fyrir því að við séum við séum öll sammála um að það sé ekki ásættanlegt að sumir nýti sér þetta kerfi með tilhæfulausum umsóknum með tilheyrandi töfum fyrir þá sem raunverulega þurfa aðstoðina. Við gætum nýtt þá fjármuni mun betur þar sem

kerfið. Þau koma því skilmerkilega á framfæri á öllum helstu netmiðlum að þeir sem þangað koma í leit að alþjóðlegri vernd fái ekki hæli undir ákveðnum kringumstæðum. Nefnd hafa verið hér önnur ríki eins og Grikkland og eru aðstæður vissulega ekki góðar þar. Það eru u.þ.b. 50.000 flóttamenn í Grikklandi. Ég held að það hafi verið 120.000 umsóknir um alþjóðlega vernd á síðasta ári í Grikklandi.

Hér erum við að veita fólki alþjóðlega vernd sem hefur fengið hæli í flóttamannabúðum í Grikklandi en þær eru ekki taldar boðlegar. Eigum við þá ekki að koma þessum skilaboðum á framfæri til

ég deili að hluta skoðunum hv. þingmanns þegar kemur að umræðu um að samfélagið hér megi ekki taka við meiri fjölda en við erum tilbúin til, við getum og við ráðum við að aðstoða við að aðlagast íslensku samfélagi.

segja það líka að verulegur hluti af þeim kostnaði — eða fjárfestingu vegna þess að einstaklingar sem þegar eru komnir hingað inn í landið og við aðstoðum við að læra íslensku eru einfaldlega fjárfesting sem skilar sér til lengri tíma litið

Hins vegar er alveg ljóst að í þessu frumvarpi felast skilaboð sem koma til með að kosta verulegar upphæðir þegar upp er staðið. Það finnst mér bara óskynsamlegt.

alls konar lagaþrætur og ýmsan kostnað. Svo kemur á daginn að viðkomandi var með tilhæfulausa umsókn. Ég vil sjá þessa peninga nýtast þeim sem þurfa á því að halda. Um það snýst þetta mál

Ríkissjóður þarf að standa straum af þessu öllu og við þurfum bara að horfa í þann kostnað og hann þarf að liggja fyrir.

Auðvitað hefur það síðan verið að taka breytingum. Það sem verið er að gera hér er að verið er að samræma með hvaða hætti þetta er gert. Það er verið er að gera þetta skilvirkara. Það er verið að bæta inn samfélagsfræðslu sem er gríðarlega mikilvæg. Maður hefði haldið að flokkur hv. þingmanns, sem leggur mikið upp úr íslenskum gildum, teldi mjög mikilvægt að fólk væri frætt um samfélagið, um menninguna, um það sem er hluti af hefðum og venjum hér. Maður hefði líka haldið að hv. þingmaður og flokkur hans væru mjög fylgjandi því að einstaklingar sem eru búnir að fá hér stöðu fái kennslu í íslensku.

Þetta er náttúrlega bara útúrsnúningur, hæstv. ráðherra. Það er bara þannig að sveitarfélög mörg hver vilja ekki einu sinni koma að þessum samningum. Það eru örfá. Áttaðu þig á því að félagsmálakerfið í Reykjanesbæ hefur meira að segja ályktað um þessi mál þess efnis

leiti sér að betri lífskjörum. Ég er nefnilega sama sinnis. Ég ber virðingu fyrir því og mér finnst gott að fólk reyni það. Ég hef sjálfur verið útlendingur í tveimur útlöndum og veit hvernig það er, alla vega á þeim stöðum og þrátt fyrir að ég sé í ýmiss konar forréttindastöðu þá var það samt mjög erfitt.

sú ásökun að þetta sé bara fólk að leita að betri lífsgæðum og eigi ekkert heima í hæliskerfinu, er notaður sem ástæða til þess að segja nei við fólk til að fá dvöl á landinu yfir höfuð. Það er nefnilega ekkert almennt dvalarleyfi til í íslenskum lögum. Einhver sem býr í Albaníu eða Georgíu og vill koma hingað og vinna, borga skatta og vera bara frábær Íslendingur í alla staði, má það ekki. Það er engin leið. Meginreglan er sú að þú mátt ekki vera á landinu nema þú sért frá EES-landi. Svo eru undantekningar sem fólk þarf að tikka í.

Myndi ég styðja það að hér gæti fólk fengið að koma í leit að betri lífskjörum sem hælisleitendur? Nei, ég myndi ekki styðja það. (Gripið fram í.) Sem hælisleitendur. Ég myndi ekki styðja það vegna þess að við myndum aldrei ráða við það. myndum aldrei ráða við það ef við ætluðum að taka á móti fólki sem er í leit að betri lífskjörum. Það eru ekki lögmætar ástæður. Það er nákvæmlega það sama á Norðurlöndunum og annars staðar. Þetta eru ekki lögmætar ástæður til að fá hæli í leit að betri lífskjörum eins og ég ber mikla virðingu fyrir því. Fólk er að reyna að bæta sinn hag. Það er bara þannig. En við getum ekki tekið á móti öllum, því miður, það er bara þannig. Það væri óskandi í þeim ríkjum þar sem lífskjör eru svo slæm,

á því og reyndar deili ég þeirri skoðun með hv. þingmanni og ég veit ekki um neinn sem er annarrar skoðunar hér í þingsal. Hins vegar blasir við að það er engin leið fyrir þetta fólk til að koma hingað og leita betri lífskjara. Það er engin lögleg leið til þess. Það er vandinn sem ég vil laga. Það mega alveg vera einhver skilyrði. Það finnst mér alveg eðlilegt á meðan heimsmyndin er eins og hún er í dag. En ég var að spyrja sérstaklega um breytingar á útlendingalögum til að gera þetta mögulegt yfir höfuð. Mér finnst nefnilega ákveðin mótsögn í því að standa hér og segjast bera virðingu fyrir því að fólk leiti betri lífskjara en vilja hins vegar ekki gera neitt til þess að aðstoða við það. Mér finnst það vera ákveðin mótsögn. Mér finnst það vera málflutningur sem er hannaður til þess að gera það þægilegra að vera þeirrar skoðanir sem hv. þingmaður er,

En svona er kerfið sett saman og þetta er mannanna verk. En niðurstaðan er klár. Það er því miður verið að misnota þetta kerfi sem við

Í því máli sem við ræðum hér er ekki verið að yfirfæra réttindi kvótafólks yfir á aðra hópa flóttafólks, heldur er verið að samræma móttöku sveitarfélaga,

fólks. Ég heyri alveg á málflutningi þingmannsins að hann hefur áhyggjur af kostnaðinum. En mig langar til að vita hvort hv. þingmanni finnist að við eigum ekki að styrkja upplýsingagjöf, styrkja leiðbeiningar og ráðgjöf til sveitarfélaganna til þess að samræma móttöku fólks á flótta. Það virðist vera að alla vega Reykjanesbær sé tilbúinn í það að samræma þessa upplýsingagjöf og ráðgjöf til flóttafólks vegna þess að Reykjanesbær var fyrsta sveitarfélagið sem skrifaði undir

Þannig að ég velti fyrir mér hvort hv. þingmaður sé örlítið á skjön við það sem er að gerast og við vilja sveitarfélagsins í Reykjanesbæ. Það er greinilegur vilji sveitarfélagsins að taka þátt í þessu verkefni. En ég velti fyrir mér hvort það sé raunverulegur vilji

vegna þess að hann hefur stórt hjarta fyrir þessum málaflokki, að beita sér sérstaklega fyrir því að við tökum á móti kristnum flóttamönnum vegna þess að þeir eru ofsóttir. Og það eru öll gögn sem sýna það að þeir eru ofsóttustu flóttamennirnir í heiminum. En varðandi þetta frumvarp og þessa samræmdu upplýsingagjöf

Þær eru neyðarúrræði og þar sem enginn vill ílengjast. Þær eru ekki staður eða úrræði sem við eigum að styrkja

og Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna sem dæmi, flóttamannastofnun fyrir Palestínumenn. Við eigum að styrkja þessar stofnanir vegna þess að þær hafa gert mjög góða hluti, virkilega góða hluti sem allt of lítið er talað um.

Gasa er aðbúnaðurinn góður og hreinlæti og annað slíkt. Allt slíkt er til staðar, heilbrigðiskerfið og félagslega kerfið. Það að kostar eitthvað að reka þetta allt saman. Við leysum ekki þann vanda sem er þar, að fólk skuli hafa þurft að búa í þessum flóttamannabúðum áratugum saman,

Ég leyfi mér að leggja út af því þannig hér í upphafi þessarar umræðu, að lokinni framsögu hæstv. ráðherra, að hvergi á Norðurlöndunum eru jafn margar umsóknir um alþjóðlega vernd og hér á landi sé miðað við höfðatölu. Útlendingastofnun hefur birt upplýsingar um fjölda þeirra sem sækja um vernd hér á landi hlutfallslega eru sexfalt fleiri sem sækja hér um heldur en í Noregi og Danmörku, sexfalt, þrefalt fleiri en í Finnlandi og meira að segja 50% fleiri en í Svíþjóð.

að við viljum sem þjóð leggja okkar af mörkum gagnvart hinum geigvænlega flóttamannavanda sem reis í heiminum, ekki síst eftir hið arabíska vor sem kallað var. Spurningin í mínum huga er ósköp einföld: Hvernig verður það best gert? Hvernig getum við notað það fé sem er til ráðstöfunar með sem hagkvæmustum hætti í þeim skilningi að það gagnist sem best og nýtist sem flestum? Þá vil ég bæta við: Og ekki síst konum og börnum.

Þannig er að danski jafnaðarmannaflokkurinn fer fyrir ríkisstjórn í Danmörku og hann gaf út stefnuskrá fyrir þingkosningarnar 2019. Þessi stefnuskrá ber yfirskrift sem mætti þýða sem Sanngjörn og raunhæf. Hún lítur svona

Ég ætla að leyfa mér að vitna í þetta rit á danskri tungu, með leyfi forseta. Þetta rit heitir Retfærdig og realistisk – helhedsplan for dansk udlændingepolitik.

með því að segja að hún valdi alvarlegu óréttlæti þar sem fólk á flótta setji sig í lífshættu og þar sem menn af misjöfnu sauðahúsi hagnist um milljarða á ógæfu annarra. Í þessu ljósi setur flokkurinn fram aðalstefnumál sitt í málaflokknum, að sett verði á laggirnar móttökustöð utan Evrópu. Í þeirri stefnuyfirlýsingu sem ég hef hér fyrir framan mig er bent á að á árunum 2016–2018 hafi 10.000 börn, konur og karlar farist eða týnst í Miðjarðarhafinu. Segir í ritinu að hér sé á ferð mannlegur harmleikur og flokkurinn óski eftir réttlátara hælisleitendakerfi.

Evrópu. Segir í framhaldinu að Danmörk muni taka við ákveðnum fjölda kvótaflóttamanna á grundvelli samstarfs við Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna. Þannig fáist stjórn á hve mörgum flóttamönnum sé hjálpað í Danmörku. Áfram segir að slík móttökumiðstöð sem þarna er gerð að megintillögu geti stuðlað að því að stöðva hinn lífshættulega, áhættusama og stjórnlausa flótta yfir Miðjarðarhafið. Það eyði viðskiptatækifærum smyglara með fólk og þýði að færri flóttamenn og förufólk eigi á hættu áreiti og árásir á för sinni.

fortíðar vera mistök. Mistök. Ríkisstjórnin myndi halda áfram strangri stefnu en meira þyrfti að koma til. Hún bætti við: Evrópska hælisleitendakerfið er í raun hrunið.

og þýðingin er að sjálfsögðu lauslega mín: Verum hreinskilin. Möguleikinn á hæli er oft kominn undir því að flóttamaður greiði fólkssmyglara og vilji hætta lífinu í yfirfullum gúmmíbát. Miðjarðarhafið er orðið kirkjugarður. Enn fremur sagði hún: Enginn flýr að gamni sínu. Eins og komið er bregðumst við bæði þeim sem flýja með milligöngu smyglara og þeim sem eftir sitja og hafa mesta þörf fyrir hjálp. Herra vega þungt í mínum huga. Það verður að beina aðstoðinni að þeim sem mesta þörf hafa fyrir hana og það má ekki haga málum með þeim hætti að óvandaðir menn geti fært sér í nyt og gert sér að gróðaefni að hafa af fólki stórfé, kannski aleiguna, fyrir það að vísa þeim um borð í manndrápsfley

þessu stefnuriti danska jafnaðarmannaflokksins er vísað til þess að æðstu menn Evrópusambandsins hafi á fundi sínum 28. júní 2018 um málefnið. Þar segir áfram að þýska ríkisstjórnin hafi áform um að setja á laggirnar slíka stöð í Norður-Afríku og sama eigi við um Frakkland sem hafi áform um slíka stöð í Afríku. Þá vil ég víkja næst að að stefnu norskra stjórnvalda en stjórnarsáttmáli norsku ríkisstjórnarinnar er dagsettur 17. janúar 2019. Þar er að finna ítarlegan kafla um innflytjendamál og ekki síst málefni hælisleitenda. Þar segir að sjá megi áskoranir sem tengjast aðlögun — náttúrlega hið klassíska umræðuefni. Fólksflutningar reyni á norskt samfélag og það eigi ekki síst við um sjálfbærni norska velferðarríkisins. Þarna má heyra sams konar tón og heyrist frá Danmörku, að velferðarkerfinu sé talið ógnað vegna þessara fólksflutninga. Norska velferðarsamfélagið standi frammi fyrir tímabili með vaxandi hlutdeild eldri borgara og minna efnahagslegu svigrúmi. Mikill innflutningur fólks verði viðbótaráskorun í þessu ljósi. Því sé nauðsynlegt að herða reglur um innflytjendamál, segir í stjórnarsáttmála norsku ríkisstjórnarinnar. Noregur muni beita sér fyrir því að finna góðar lausnir fyrir flóttamenn heimsins með hjálp á heimaslóð, í flóttamannabúðum náttúrlega og með því að taka á móti kvótaflóttamönnum. Áfram segir í stjórnarsáttmála norsku ríkisstjórnarinnar að ríkisstjórnin áformi að tengja Noreg með sterkari hætti við evrópsk ferli um sameiginlegt evrópskt kerfi sem getur falið í sér stofnun sameiginlegra hælismiðstöðva utan Evrópusambandsins og eflingu ytri landamæra Schengen-landanna.

frumheimilda um þessi mál sem eru stefnuyfirlýsing danska jafnaðarmannaflokksins, ríkisstjórnarflokksins, ræða danska forsætisráðherrans í þjóðþinginu og

og framkvæmdin er þessi: Það eru sexfalt fleiri hælisleitendur hér heldur en í Danmörku og Noregi, þrefalt fleiri en í Finnlandi og 50% fleiri en í Svíþjóð.

í einhverjum skilningi að fylgja stefnu sem aðrir hafa aflagt og sem danski forsætisráðherrann lýsir sem mistökum. Herra forseti. Við hljótum að geta gert betur. Við viljum leggja okkar af mörkum til að leggja fólki lið sem er í nauðum statt. Það er augljóst mál að við verðum að gera betur en nú er. Við megum ekki við því að sóa fé með þeim hætti sem raun ber vitni.

Herra forseti. Við höfum verið að ræða hér frumvarp hæstv. félags- og barnamálaráðherra um samræmda móttöku fólks á flótta en það er ein af helstu tillögum nefndar um samræmda móttöku flóttafólks sem skipuð var af hæstv. ráðherra í mars 2017 en nefndin skilaði af sér tillögum í janúar 2019. Hlutverk nefndarinnar um samræmda móttöku flóttafólks var að gera tillögu um samræmt móttökukerfi fyrir flóttafólk, óháð því hvernig fólk kemur til landsins, huga að þætti sveitarfélaga, frjálsra félagasamtaka og tengslum milli stjórnsýslustofnana og taka til athugunar fræðslu fyrir starfsfólk ríkis og sveitarfélaga sem kemur að móttöku flóttafólks. Í skýrslu nefndarinnar, sem kom út í janúar 2019 og nefnist Samræmd móttaka flóttafólks, var m.a. lagt til að hlutverk Fjölmenningarseturs við móttöku flóttafólks yrði aukið og að stofnunin annaðist mestan hluta skipulags- og fræðslumála vegna komu flóttafólks. Með nýju samræmdu móttökukerfi fyrir flóttafólk og því hlutverki sem Fjölmenningarsetrinu er ætlað í framkvæmd hennar hennar þykir nauðsynlegt að lögfesta hin nýju verkefni stofnunarinnar og tryggja um leið heimild hennar til að vinna með persónuupplýsingar. Ég fagna þessu frumvarpi hæstv. ráðherra þó að ég hefði viljað sjá það koma fram miklu fyrr ég hefði líka viljað sjá að það fengi afgreiðslu á 150. löggjafarþingi, enda er Fjölmenningarsetri ætlað að veita móttökusveitarfélögum faglegar leiðbeiningar og ráðgjöf vegna samræmdrar móttöku flóttafólks.

í tilteknu móttökusveitarfélagi á grundvelli þeirra upplýsinga sem fyrir liggja. Fjölmenningarsetur veitir flóttafólki sem ákveður að þiggja ekki boð um búsetu í móttökusveitarfélagi upplýsingar um almenna þjónustu sveitarfélaga og setrið skal halda utan um og standa fyrir samráði milli þeirra aðila sem koma að móttöku flóttafólks á Íslandi. Eftir öllu þessu hefur verið kallað undanfarin ár, þ.e. samræmingu

Það er ljóst að mikil og rík þörf er á því að ríki og sveitarfélög tryggi fólki sem leitar til okkar eftir alþjóðlegri vernd jafna og samfellda þjónustu. Undir þetta tek ég í frumvarpi hæstv. ráðherra

Ég vil, herra forseti, beina okkur inn á þær brautir að við þurfum ekki að togast á um hvar nákvæmlega þetta setur á vera heldur um hvers konar þjónustu við veitum þeim viðkvæma hópi sem til okkar leitar.

Það er gleðilegt að Reykjanesbær hafi verið fyrsta sveitarfélagið sem skrifaði undir það að vera hluti af þessu móttökusveitarfélagi og tekur þátt í því að inna af hendi samræmda móttöku

hér hafa orð verið látin falla sem bera ekki sérstaklega mikinn vott um manngæsku og mannúð. En við þurfum að efla og styrkja og standa ávallt vörð um mannúðina og manngæskuna þegar kemur að því að taka á móti fólki á flótta. Það hafa ekki verið fleiri á flótta um allan heim

ekki bara fjárhagslegar, vegna þess að hér hafa komið upp þingmenn og haft miklar áhyggjur af krónum og aurum sem fara í þetta verkefni sem boðað er með þessu frumvarpi, en siðferðisleg skylda okkar verður ekki metin til fjár. Mannúðin verður ekki metin til fjár og ég hef sagt það áður, herra forseti, að samfélög eru alltaf metin út frá því hvernig við komum fram við okkar allra minnstu bræður og systur. Það er nú einu sinni svo, herra forseti, að okkar allra minnstu bræður og systur er fólk sem hefur neyðst til þess að flýja heimili sín

flýr fólk heimili sín, fólk sem er í svo mikilli neyð að það tekur áhættu um líf sitt og sinna allra nánustu til þess að fara í það ferðalag að leita að betra lífi.

þar með getum við líka komið í veg fyrir að fólk þekki ekki réttindi sín. Við getum stuðlað að því með því að koma á fót þessu Fjölmenningarsetri. Við getum stuðlað að því að fólk verði upplýst bæði um réttindi sín og um samfélagið sem það er að ganga inn í og þekkir ekki og hvernig það geti á sem bestan hátt

okkar þráir að vera hluti af þessu samfélagi, þráir ekki að vera skilgreint sem flóttafólk, það þráir einfaldlega að fá að lifa og búa í samfélagi sem býður upp á frið og ró,

harðni í ári líkt og gerst hefur hér undanfarin ár. Jafnvel þótt við glímum við erfiðleika vegna heimsfaraldurs líkt og allar aðrar þjóðir í heiminum gefum við samt ekki afslátt af því siðferði sem við viljum halda vörð um, afslátt af þeim gildum sem við viljum sýna. Við gefum ekki afslátt af þeirri manngæsku eða mannúð sem við viljum að íslenskt samfélag hverfist um, þvert á móti hjálpum við öllum þeim öllum þeim sem þurfa á aðstoð að halda, hvort sem það er fólk sem hefur misst vinnuna, sem hefur orðið fyrir tekjumissi, sem veit ekki alveg hvað framtíðin ber í skauti sér, en líka fólk fólk sem hefur flúið heimili sín, land sitt og hefur rekist á milli landa og þjóða í leit að betra lífi vegna þess að við eigum gnægð mannauðs og auðæfa hér á landi til þess að geta hjálpað sem flestum. Það hryggir mig einfaldlega þegar þingmenn koma hingað upp og tala um að við getum alls ekki tekið við öllum sem hingað koma. Það er nú einu sinni svo að Ísland er ekki fyrsta viðkomuland þeirra sem hafa lent í mestum stríðsátökum

íbúum þeirra svæða þar sem neyðin er stærst. Við verðum að bera virðingu fyrir því að fólk sem leitar til okkar eftir alþjóðlegri vernd, eftir friði, eftir aðstoð, eftir hjálp til að

Ég tel þetta vera hluta af því sem við eigum að gera miklu betur hér á landi. Það er margt sem við þurfum að bæta í móttöku flóttafólks. Við þurfum sömuleiðis, því þingmenn hafa komið í ræðustól og talað um að það eigi frekar að styðja við fólk

málefnum þeirra sem hingað koma og leita til okkar eftir alþjóðlegri vernd og sem hingað koma í leit að friði og stuðningi. Það er líka þannig að með því að samræma þessa móttöku erum við að jafna aðstöðumuninn. Við erum líka að aðstoða þau sveitarfélög sem hafa lýst sig viljug til þess að taka á móti flóttafólki. Við erum að aðstoða þau til að veita sem besta þjónustu, til að byggja upp reynslu og þekkingu í málaflokknum, til að byggja upp þekkingu hjá því starfsfólki sem sinnir þessum málaflokki,. Staðreyndin er sú að

um það hvernig við tökum sem best á móti þeim sem til okkar leita eftir alþjóðlegri vernd. Herra forseti. Ég tók eftir því í ræðu hv. þingmanns að þingmaðurinn nefndi að í þessari umræðu hefði borið á því að það hefði skort á manngæsku og mannúð.

er ég að tala um þann málflutning þingmanna að vilja frekar halda fólki í flóttamannabúðum og styrkja þær flóttamannabúðir en fá fólk hingað til okkar. Ég er líka að tala um þann málflutning að við getum ekki tekið á móti mörgum. Ég held að það verði að

þjóðkirkjan á Íslandi hefur stigið fast til jarðar þegar kemur að málefnum flóttafólks og hælisleitenda og akkúrat talað um meiri mannúð, meiri manngæsku inn í þennan málaflokk.

Herra forseti. Við erum að ræða eitt stærsta, raunar jafnvel langstærsta viðfangsefni samtímans sem varðar líf og heilsu og velferð milljóna, tugi milljóna, hundruð milljóna manna þess vegna, og þegar um svona stórt viðfangsefni er að ræða hlýtur að skipta máli að þeir möguleikar sem við eigum á að koma til aðstoðar nýtist sem best, nýtist sem flestum og nýtist sérstaklega þeim sem eru í mestri neyð. Það hefur einmitt verið rauður þráður í gagnrýni á þau áform sem hér eru til umræðu og annað í stefnu stjórnvalda að þetta sé ekki til þess fallið að hjálpa eins mörgum og við gætum, þetta sé ekki til þess fallið að hjálpa sérstaklega þeim sem þurfa mest á hjálpinni að halda. Svoleiðis að snúa því upp í að fela í sér einhvern skort á manngæsku finnst mér afskaplega öfugsnúið. Við hljótum að vilja þegar viðfangsefnið er svona stórt og mikilvægt það út frá staðreyndum og leita bestu lausnar. Og talandi um flóttamannabúðirnar þar sem ástandið er mjög misgott eftir stöðum. Ég hef eins og fleiri þingmenn ferðast um í Miðausturlöndum og við Miðjarðarhaf og kynnt mér aðstæður þarna. Langflestir þeirra sem voru í flóttamannabúðunum, aðrir þingmenn hafa sömu sögu að segja, þráðu að komast aftur til síns heima en í þeim flóttamannabúðum þar sem ástandið var bágborið vildu menn að sjálfsögðu frekar komast bara eitthvert annað. Þess vegna má ekki líta fram hjá mikilvægi þess að Vesturlönd aðstoði í nærumhverfinu og það má ekki snúa því upp í einhvern skort á manngæsku því að það er þvert á móti. Þetta er tilraun til þess að hjálpa sem flestum sem mest.

við aðstoðum þá sem minna mega sín í okkar nærumhverfi en styðjum sömuleiðis við það fólk sem vill búa heima við og þar kemur þróunarsamvinnan inn í. Þar kemur að fjölþjóðasamstarfi og alþjóðasamstarfi.

var í ríkisstjórn hv. þingmanns. Það er eitt mikilvægasta verkefnið sem við getum stutt og styrkt í alþjóðasamstarfi en ég held að þegar kemur að okkar nærumhverfi, vegna þess að hv. þingmaður var að tala um það og að við á Vesturlöndum aðstoðum sem best í okkar nærumhverfi, þá þurfum við að gera það vel

og meira en helmingurinn af þeim milljónum eru konur og börn. Það eru viðkvæmur hópur sem gjarnan verður undir, ekki gjarnan heldur ansi oft, og þegar kemur að ofbeldi gagnvart þessum hópi þá er það mjög

en ekki um önnur mál eða afstöðu einstakra þingmanna almennt til komu flóttafólks eða einhvers annars í öðrum lögum sem ekki eru til umræðu. Það er þörf umræða út af fyrir sig en er ekki málið sem við erum að ræða hér. Það er umhugsunarefni að mál sem er í raun jafn sjálfsagt og jafn eðlilegt og

veita faglegar leiðbeiningar til móttöku sveitarfélaga, ráðgjöf vegna samræmdrar móttöku flóttafólks. Hver í ósköpunum getur verið á móti því að sveitarfélög fái ráðgjöf frá Fjölmenningarsetri?

Fjölmenningarsetur haldi utan um og standi fyrir samráði milli þeirra aðila sem koma að móttöku flóttafólks á Íslandi. Þetta er næstum svo leiðinlegt að lesa að maður missi áhugann á þessu, snýst um samræmingu í kerfinu. En þetta er prýðisgott mál

Þetta er nú allt og sumt, forseti. Það vekur furðu og ákveðinn ugg hvert umræðan fer þegar verið er að ræða svona mál.

því að við vöndum okkur í öllum þessum málum. Þegar talað er við fólk í geiranum um þetta frumvarp þá kemur í ljós það sem öllum ætti að vera ljóst sem kynna sér það. Hér er í raun ekki verið að leggja til neitt nýtt eða U-beygju eða breytingu. Það er verið að skerpa á hlutum og einfalda. Fjölmenningarsetur væri með sín verkefni þó að þetta frumvarp næði ekki fram að ganga. Það náði ekki fram að ganga síðast. Fjölmenningarsetur hélt áfram að sinna sínum verkefnum,

samræma móttökuna. Sveitarfélögin sem verða móttökusveitarfélög njóta þess og flóttafólkið nýtur þess. Forseti. Þegar ljóst var að þetta yrði á dagskrá þá hefði hverjum þeim sem af sanngirni færi um málið aldrei dottið í hug að þetta yrði eitthvert stórt mál og hér værum við í marga klukkutíma að ræða þetta.

En lengi skal manninn reyna. Ég er hugsi yfir því hvernig hvert einasta mál sem inniheldur

Virðulegi forseti. Við ræðum hér einfalt mál, ekki mjög viðamikið, það eru fjórar greinar með gildistökuákvæðinu.

Ég vil byrja á því að fara aðeins yfir þann málflutning sem hefur verið framinn hér í dag af hv. þingmönnum Miðflokksins og ætla að byrja á kostnaði. Eins og hæstv. félags- og barnamálaráðherra fór yfir margsinnis áðan þá er viðbúinn kostnaður af lögfestingu þessa frumvarps 23,7 milljónir. Ég hygg að þokkalega stór hluti áhorfenda skuldi meira í íbúðarhúsnæði sínu en það. Þetta er ekki mikill peningur fyrir ríkissjóð. En það sem hv. þingmenn Miðflokksins gera þá er að þeir fara að tala um eitthvað allt annað en þetta frumvarp. Þeir vilja meina að það feli í sér kostnað eða fleiri umsækjendur um hæli og kostnað samhliða því,

laganna sem um ræðir, sem eru lög um málefni innflytjenda, svo koma tvær greinar og síðan gildistökuákvæðið. Þessar tvær greinar fjalla um hlutverk Fjölmenningarseturs. Í stuttu máli snýst þetta um að bæta við starfsfólki til að samræma hluti sem þegar er verið að gera. Ég ætla að undirstrika þetta: Hluti sem þegar er verið að gera, sem fjármagn fer nú þegar til

og hitt er að það verður flóknara fyrir Fjölmenningarsetur að sinna hlutverki sínu. Það er allt og sumt. Annað og meira er ekki í húfi. En hv. þingmenn Miðflokksins koma hingað upp og nýta hvert tækifæri sem þeir geta til þess að tala um útlendingamál. Mér finnst það ekkert í lagi hvernig þeir gera það. Ég ætla að gagnrýna það hér. Ég veit að þeir verða mjög sárir yfir því og finnst það ekki málefnalegt þegar ég bendi þeim á hvað sé að orðræðu þeirra í útlendingamálum,

til þess að fá atkvæði frá fólki sem ýmist þekkir ekki málaflokkinn, sem er langflest fólk reyndar, eða er hrætt við útlendinga eða mikla fjölgun þeirra eða eitthvað því um líkt. Það er nefnilega áberandi stef í málflutningnum að það sé allt í lagi að hafa útlendinga svo lengi sem þeir eru annars staðar en hérna.

Það er ekkert mál fyrir fólk með hvað verstu skoðanirnar í útlendingamálum og málefnum minnihlutahópa almennt. Fólk sem er með verstu skoðanir í þeim málaflokkum samkvæmt öllum þingmönnum hér inni, þori ég að fullyrða, er þó alveg til í það að minnihlutahópurinn eða viðkvæmi hópurinn, hver sem hann er, sé annars staðar. Stækustu gyðingahöturum finnst allt í lagi að gyðingar séu annars staðar. Þannig að ég gef ekkert fyrir þann málflutning sem við heyrum hérna sem er þannig að útlendingar megi alveg vera til, þeir megi alveg fá þjónustu, þeir megi alveg lifa góðu lífi, þeir megi alveg leita sér betra lífs, bara ekki hérna, ekki nálægt okkur. Ég gef ekkert fyrir þennan málflutning. Hann er algjör fyrirsláttur,

þá vil ég benda á þrennt. Það fyrsta er að útlendingalögin sem voru sett 2016 voru ekki fullkomin. Það er enginn, held ég, í þessum þingsal sem telur þau vera nákvæmlega eftir eftir eigin höfði. Þar er mikið um málamiðlanir, þetta er stór og mikill lagabálkur með mörgum flækjum og mörgum matsatriðum og vafaatriðum sem er erfitt að skoða til hlítar og reyna að ná heilu þingi saman um. Það tókst

Reyndar ekki hjá Miðflokknum, hann var ekki til á þessum tíma, en það var hins vegar til flokkur sem hét og heitir kannski enn Íslenska þjóðfylkingin sem ég fór hérna, sællar minningar, út og ætlaði að spjalla við um efnisatriði um efnisatriði frumvarpsins. Tókst ekki mjög vel. Lögin voru samþykkt og einhvern veginn lifir sú saga enn þá í þessum kreðsum að við séum með galopin landamærin. En samt má ekki opna þau. Samt er svo mikilvægt að loka fólk úti sem við erum að loka úti núna þótt við séum með galopin landamærin. Mótsögnin er alger, virðulegur forseti, og yfirþyrmandi. Hv. þingmenn Miðflokksins hunsa hana viljandi. Það er margbúið að leiðrétta þetta. Þeir halda áfram að segja sömu röngu hlutina vitandi að þeir eru rangir og það er til ljótt orð í íslenskri tungu til að lýsa þeirri hegðun, virðulegi forseti.

Og höfðu þær áfram þegar var búið að útskýra fyrir þeim hvernig það virkaði, þegar búið var að lesa það og hvaðeina. Það er áberandi að það eru áttirnar Miðflokkurinn og Útvarp Saga sem virðast einhvern veginn ekki geta talað um þennan málaflokk öðruvísi en að

í raun og veru engu máli hvort manni finnist að útlendingastefnan ætti að vera frjálslyndari eða íhaldssamari eða frjálslyndari eða ófrjálslyndari. Við hljótum að vera sammála um að við viljum hafa gott skipulag á hlutunum.

að læra íslenska tungu, að skilja menninguna og stjórnkerfi okkar og hvert eigi að leita í hinum og þessum kringumstæðum. Allt þetta er misjafnt milli menningarheima og þjóðríkja og auðvitað viljum við aðstoða fólk við að fóta sig á þennan hátt, af nákvæmlega sömu ástæðu og við viljum að börn gangi í grunnskóla, virðulegi forseti.

að vera hluti af íslensku samfélagi. Það er mótsögn fólgin í því að hafa áhyggjur af því að hingað komi fólk og taki ekki þátt í íslensku samfélagi og að vera á móti þessu frumvarpi. Það er mótsögn. Hún er stæk og hún er yfirþyrmandi og tilgangurinn er algerlega ljós: Að reyna að vinna atkvæði fólks sem er hrætt við útlendinga og/eða skilur ekki málaflokkinn.

Það er ekkert skrýtið að fólk sé fáfrótt um útlendingamál, það er þokkaleg vinna að koma sér almennilega inn í þau, jafnvel fyrir fólk sem hefur það að atvinnu. Það er ýmislegt

Það væri lausnin. Mistökin sem hafa verið gerð eru ekki þau að hafa galopin landamæri heldur þvert á móti að setja allan þrýstinginn á kerfin og innviðina

Það voru mistökin, virðulegi forseti. Það er rétt hjá hv. þingmönnum Miðflokksins að við eigum að læra af mistökunum. Við þurfum átta okkur á því hver mistökin eru og hvað við ætlum að læra af þeim.

ég vona að það nái fram að ganga. Ég ítreka bara að jafnvel þó að það nái ekki fram að ganga þá breytist ekkert nema það að lífið verður aðeins flóknara í Fjölmenningarsetri, að óþörfu.

Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni. Hann fór hér mikinn og nefndi Miðflokkinn oft á nafn og margt sem hann sagði þar er náttúrlega ekki svaravert

Ég hef spurt hæstv. ráðherra að því hvort þetta þýði að kvótaflóttamenn og hælisleitendur fái sömu þjónustuna. Hann hefur sagt svo vera og það hefur komið hér fram.

Þessum biðtíma fylgir heilmikill kostnaður. Hann var 3,5 milljarðar á síðasta ári. Hvernig fær hv. þingmaður það þá út að þetta sé engin hækkun

Það kostar ekkert að Pólverjar komi hingað í þúsundatali vegna þess að þeir mega vera hérna. Kostnaðurinn felst í bákninu, sem hv. þingmaður aðhyllist bersýnilega, við það að halda fólki frá landinu. Þar liggur kostnaðurinn.

það er aukinn kostnaður. Þegar þessi hópur fær dvalarleyfi þá bætist við aukin þjónusta, aukinn kostnaður, ofan á kostnaðinn sem var þegar hópurinn var að bíða eftir því að fá dvalarleyfi. Það er þetta sem ég er að reyna að skýra út fyrir hv. þingmanni, og hann virðist ekki skilja og snýr út úr öllu sem maður segir hér, hæstv. forseti, vegna þess að hann vill ekki skilja þetta. Þetta er ósköp einfalt. Þetta þýðir aukinn kostnað en hæstv. félagsmálaráðherra hefur engar áhyggjur af því að hann hefur ekkert með það að gera. Þetta kemur allt úr sama kassanum, ríkissjóði, sjóði okkar allra. Við verðum einfaldlega að hugsa um það sem fram undan er og þær miklu skuldir sem ríkissjóður þarf að glíma við. Hér er verið að opna fyrir mun meiri fjárútlát í þennan málaflokk án þess að menn hafi nokkuð sýnt fram á hvar þeir ætla að skera niður. Hvar ætlar hv. þingmaður að skera niður?

Ég hef ekki áhyggjur af þeim kostnaði, hvorki þeim tölum sem hv. þingmaður nefndi, né því að sá kostnaður sé sóun á skattfé, vegna þess að kostnaðurinn er miklu hærri að mínu mati, ekki bara fjárhagslega,

eins og ræða Sumarliða sem var einu sinni fullur. Hann sagði, með leyfi forseta: Ég veit allt, ég skil allt, ég geri allt miklu betur en fúll á móti.

forseti. Miðflokkurinn er einn ein af þeim stofnunum í samfélaginu sem koma úr íhaldsátt þegar kemur að útlendingamálum, elur á útlendingaótta, meðvitað eða ómeðvitað, viljandi eða óviljandi, málflutningi sínum og fráleitum staðleysufullyrðingum sem hér fá að flakka frá hv. þingmönnum Miðflokksins æ ofan í æ, margleiðréttum. Hvort aðrar stofnanir heiti Miðflokkurinn eða ekki skal ég ekki segja um, eflaust einhvers staðar, ég þekki það ekki, virðulegi forseti, og mér er bara slétt sama. Þessi íhaldsátt

Það er hins vegar ágætisendir á samræðum og umræðum og rökræðum að segja þegar maður er kominn upp að vegg: Mér er bara alveg slétt sama. Það kann vel að vera að mönnum sé alveg slétt sama, en þegar við erum á Alþingi Íslendinga sem hv. þingmenn þá höfum við ekki efni á því að vera alveg slétt sama vegna þess að allt sem við samþykkjum hér og gerum hér hefur áhrif. Og ef okkur er slétt sama um áhrifin þá fer ekki mjög vel fyrir þeim ákvörðunum sem við tökum hér. Og það sem verra er, þær hafa áhrif á líf annarra.

ef við ætlum að taka á móti fólki að utan þá þurfum við að taka sómasamlega á móti því. Við þurfum að taka á móti það miklum fjölda að við ráðum við að taka sómasamlega á móti þeim fjölda sem hingað ratar. Það er engin andúð í því og við höfum bent á það mjög oft, eins og Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, að það er hægt að hjálpa fleirum miklu meira með því að beina þeim fjármunum sem hér eru til ráðstöfunar nær heimkynnum þeirra sem hingað rata, sem eru í mestri neyð. Þess vegna vil ég spyrja þingmanninn aftur: Hefur Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, sem er akkúrat með þessa stefnu, svona rosalega mikið rangt fyrir sér?

Það er sanngjarnt. Þeir þurfa að bera ábyrgð á sínum málflutningi, virðulegi forseti. Þegar þeir predika hér um galopin landamæri og sprungin kerfi þá bera þeir ábyrgð á þeim orðum.

sem kvartar yfir því. Það er óþolandi. Það sem forseti hefði átt að gera er að áminna ræðumanninn sem er með þennan málflutning og

með annaðhvort r eða f eða n fyrir framan. Það er ekki svoleiðis, herra forseti, og það er ólíðandi að sitja undir því að hv. þingmenn beri svona þvætting á borð fyrir þingið og fyrir þjóðina. Þess vegna skora ég á forseta að finna að því við þingmenn sem fara svona fram í ræðumennsku sinni og forseta ber að gera það.

Herra forseti. Ég kem hér upp vegna þess að það er ekki hægt að sitja undir svona dylgjum. Hér kemur hv. þingmaður sem vill láta taka sig alvarlega og segir að við Miðflokksmenn, og þar á meðal ég, ölum á útlendingahatri. Ég mótmæli þessu harðlega, herra forseti. Það verður að grípa inn í svona dylgjur og málflutning. Hér hef ég komið og rætt um kostnaðinn sem fylgir þessu frumvarpi

og þykjast hafa efni á því að vera eitthvað móðgaðir yfir því að fólk segi það sem er bersýnilegt. Hv. þingmenn Miðflokksins skulu hætta rangfærslunum sem ýta undir útlendingaandúðina í landinu. Ég margítrekaði hérna, hvort sem þetta er viljandi eða óviljandi, meðvitað eða ómeðvitað, að þetta er til staðar og ég mun halda áfram að gagnrýna það þar og þegar sem mér sýnist. Ég frábið mér það að ætla fara að biðjast afsökunar á því hvernig ég fjalla um óboðlegan málflutning Miðflokksins. Það er nóg komið af þessu. Hættið þessu bara.

hér í forsetastóli, hvort sem það er núverandi forseti eða sá sem sat hér á undan. Mér hefur hins vegar fundist þessi umræða alveg einstaklega döpur. Við erum að ræða hér, virðulegi forseti, lítið einfalt mál sem snýr að því að þeir einstaklingar sem við sem samfélag erum búin að veita heimild til þess að koma og dvelja í íslensku samfélagi, hvort sem það eru kvótaflóttamenn eða hafa komið hér inn með öðrum hætti, eru búnir að fá heimild til að dvelja í íslensku samfélagi, fái hér samræmda þjónustu við það að aðlagast íslensku samfélagi, læra íslensku, læra um samfélagið okkar, aðstoð við að fá sér vinnu og fleira.

Ég ætla að lýsa yfir ánægju minni með fundarstjórn forseta. Mér fannst hann einmitt hafa verið mjög þolinmóður og hafa veitt okkur eðlilegt taumhald, en um leið svigrúm til að koma okkar skoðunum á framfæri. Ef fólk þolir ekki skoðanir annarra á sjálfu sér,

Virðulegi forseti. Ég hafði nú eiginlega tekið þá ákvörðun að koma ekki upp í þessari umræðu einfaldlega vegna þess að ég vil forðast eftir fremsta megni að hlusta á hjal hjal Miðflokksins í þessum málaflokki, og reyndar mörgum öðrum líka, en sérstaklega þegar kemur að þessum málaflokki. Mig langaði til þess að þakka hæstv. félags- og barnamálaráðherra fyrir að koma hér upp og segja hið augljósa í þessu samtali

þessi nálgun, að skammast yfir því að fólk skuli benda á hið augljósa sem allir sjá og heyra og er beinlínis tilgangur þessa samtals af hálfu Miðflokksmanna, er

Herra forseti. Það hefur verið kostulegt á köflum að fylgjast með þingmönnum, nokkrum sérstaklega, koma upp og hafa það helst til málanna að leggja að að reyna að útskýra hversu miklu betri manneskjur þeir eru en óbreyttur pöpullinn. Nú heyri ég einhvern þingmann andvarpa hér í hliðarsal en það er nú bara þannig að hver lítur sínum augum silfrið.

Af hverju ræða menn þá ekki málið eins og það liggur fyrir, að mál eins og þetta hafi afleidd áhrif? Því það er auðvitað það sem það hefur.

Það er enginn ágreiningur um það að tvö stöðugildi hjá Fjölmenningarsetri kosta nokkurn veginn þetta. Málið snýst ekkert um það. Umræðan um fjárhagslegan hluta þessa máls snýst ekkert um gagnrýni á að það sé metið með nokkurn veginn réttum hætti hver kostnaðurinn við tvo starfsmenn er. Það liggur fyrir. Gagnrýnin og umræðan sem við viljum draga fram er hinn afleiddi kostnaður. Ef það er þannig að það er ekkert að breytast, bara ekki neitt, ef allur sá kostnaður sem breytt frumvarp kallar fram

Í 5. kafla greinargerðar segir, með leyfi forseta: „Frumvarpið var samið í félagsmálaráðuneytinu í samráði við starfshóp um móttökuáætlanir sveitarfélaga sem skipaður var 5. mars 2019 til að fylgja eftir tillögum nefndar um samræmda móttöku flóttafólks.“

Hitt er enn athyglisverðara ef menn líta svo á að þetta sé allt saman orðin raunin á grundvelli aðgerða stjórnvalda í millitíðinni, frá því að þessi tillaga kom fram, því að mig minnir að eitt af áhersluatriðum sem töluvert var tekist á um í ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Bjartrar framtíðar á sínum tíma hafi verið keimlíkt þessu. Því kemur mér ekkert á óvart að hv. þm. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir hafi komið hér upp og verið býsna ánægð með frumvarpið í umræðu sinni um fundarstjórn forseta. En

þjónustu við umsækjendur um alþjóðlega vernd. Þetta eru Reykjanesbær, Hafnarfjörður og Reykjavík. Það hefur gengið svona

Ég hef ekki farið í gegnum svartari lestur síðan ég skoðaði skýrslu Ríkisendurskoðunar um Vatnajökulsþjóðgarð sem er annað áhugamál ríkisstjórnarinnar að keyra í gegn þannig að þetta virðist einhvern veginn allt bera að sama brunni.

Við erum að taka á móti kvótaflóttafólki og síðan er að koma fólk sem fær leyfi af mannúðarástæðum o.fl. Breytingarnar sem verið er að gera með samræmdri móttöku er að allir sem koma hingað inn sem flóttamenn fari í sambærilegan farveg.“

Það eru til viðmiðunarreglur flóttamannanefndar um móttöku og aðstoð við hópa flóttafólks. Í þeim segir,

Áfram segir í markmiðskaflanum, með leyfi forseta: „Markmið reglnanna er að vera til leiðbeiningar og viðmiðunar fyrir þá sem eiga hlut að móttöku flóttamannahópa sem koma í boði stjórnvalda …“ Það eru sem sagt kvótaflóttamenn.

nýtur og geri ég ekki athugasemdir við neitt af því. Staðreyndin er sú að við eigum að taka vel á móti þeim sem við tökum á móti. En við eigum ekki að færast meira í fang en við ráðum við. Í því ljósi eigum við að horfa til þess að styðja við þá sem eiga erfitt í þessu samhengi á sínum heimasvæðum því að flest flóttafólk vill án nokkurs vafa fara aftur til síns heima. Í viðmiðunarreglum

Eða gerðist það með einhverjum öðrum hætti? Einhverra hluta vegna vorum við að ræða þetta sama mál fyrir ári og það hefur ekkert breyst í því.

Ég ætla að ljúka þessu svona: Það er ekki boðleg umræða að halda því fram að ekkert sé að gerast nema menn útskýri með hvaða hætti

vil byrja á því að segja að samræmd móttaka byggist á því að jafna stöðu þeirra sem koma til landsins.

Hér gerum við ráð fyrir því að þetta verði reynsluverkefni í eitt ár og að við notum það ár til þess að læra. Í Noregi eru það þrjú ár,

Að einhverju leyti er þetta kostnaður sem þegar fellur til í dag á grundvelli laga um félagsþjónustu sveitarfélaga. Að einhverju leyti er þetta kostnaður sem kemur inn og við náum að rúma innan þess ramma sem fjárlögin veita félagsmálaráðuneytinu á næstu árum. En við gerum það til reynslu í eitt ár til að læra af því. Við trúum því líka, og sveitarfélögin trúa því, að bæði sé hægt að aðstoða þetta fólk við að aðlagast íslensku samfélagi betur og nýta fjármagnið og starfskraftana betur.

í hina áttina. Mér er algerlega fyrirmunað að skilja þetta. Ég hef ekki verið flokkaður í þann hóp hér á Alþingi sem vill opna allar gáttir þegar kemur að flóttafólki og öðru slíku. Ég hef alltaf sagt: Það er gríðarlega mikilvægt að samfélag okkar ráði við að aðstoða fólk við að aðlagast.

Reynið þá að gera það á þeim grunni að ræða um að hleypa ekki fleirum inn í landið í staðinn fyrir að segja við þá sem komnir eru inn í landið að þið viljið ekki að þeir læri íslensku. Hvað vakir fyrir fólki sem vill ekki að fólk sem við erum búin að samþykkja inn í landið, fái aðstoð við að læra íslensku, fái aðstoð við að læra inn á íslenskt samfélag?

hvort það séu einhverjir óvissuþættir í þessu máli eins og það horfir við honum til viðbótar við þær 23,7 milljónir sem tilgreindar eru í frumvarpinu. Í þriðja lagi langar mig til að spyrja hæstv. ráðherra

þau réttindi sem hælisleitendur njóta hafi áhrif á fjölda umsókna eða hvort fjöldi umsókna stýrist af einhverju allt öðru.

sem öll eru að keyra á sama kerfi hvað þetta snertir — ef þú skoðar tímalengdina þar, t.d. í Noregi, getur það farið upp í fimm ár sem flóttamaður er að fá þjónustu hjá sveitarfélagi með stuðningi ríkissjóðs. Við erum að fara að gera tilraunaverkefni í eitt ár.

að ástæðan fyrir því að við höfum þetta sem reynsluverkefni í eitt ár er sú að það kunna vel að vera óvissuþættir í þessu. Þess vegna er þetta bara til reynslu í eitt ár, hv. þingmaður.

eru algjörlega ótrúleg. Við erum með sexfaldan fjölda umsókna miðað við Noreg og Danmörku og á sama tíma er forsætisráðherra Danmerkur að segja að þar standi vilji til þess að regluverkið verði með þeim hætti að enginn sæki um hæli í Danmörku. Við erum með sex sinnum fleiri umsóknir. Mig langar að spyrja, af því að hæstv. ráðherra virðist ekki telja að regluverkið hafi afgerandi áhrif á þetta, hvernig hann skýri það. Er það veðrið? Eða hvað er það sem hælisleitendur eru að sækja í að mati ráðherra?

Það er ekki verið að ráða sérstakan verkefnisstjóra í kvótaflóttafólki heldur fellur það undir starfið að samræmdu móttökunni. Annar kostnaður fellur undir almennar reglur sveitarfélagsins varðandi þessi mál, þess móttökusveitarfélags sem viðkomandi sækir í. Auðvitað getur það að einhverju leyti verið breytilegt.

flóttafólks, þetta snýst ekki um það. Ég hef ekki þá trú að hér séum við að skapa þvílíka hvata, með eins árs reynsluverkefni á Íslandi, á meðan Noregur er með fimm ár, að það valdi því að það verði stórkostleg aukning á umsóknum hér. Ég hef ekki þá trú. Ég hef ekki þá trú að það að við séum að setja inn samfélagskennslu og íslenskukennslu, sem er nýjung núna, valdi því að menn taki þá ákvörðun í stórum stíl að koma til Íslands. En það kann vel að vera að það sé eitthvað í útlendingalögunum sem við þurfum að skoða en það tengist ekki þessari vinnu hér. Það er alveg ótrúlegt ef þannig er. En það kemur í ljós á þessu reynsluári. Það er engin útópía, eftir að hafa hlustað á þessa umræðu hér í dag,

Virðulegur forseti. Hér mæli ég fyrir máli sem er mjög einfalt.

Í almennu tali hafa þessi lög stundum verið nefnd vinnuverndarlögin og mun ég nýta mér það til einföldunar í þessari framsöguræðu minni. Meðan á samstarfsverkefni ríkis, sveitarfélaga og heildarsamtaka fatlaðs fólks um notendastýrða persónulega aðstoð stóð á sínum tíma var jafnframt í gildi ákvæði til bráðabirgða í vinnuverndarlögum. Var þar kveðið á um að með samkomulagi samtaka aðila vinnumarkaðarins væri heimilt að víkja frá ákvæðum laganna um hvíldartíma og næturvinnutíma þeirra starfsmanna sem veittu einstaklingum þjónustu á grundvelli verkefnisins. Við gildistöku laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, árið 2018, var gildistími bráðabirgðaákvæðisins í vinnuverndarlögunum framlengdur til 31. desember 2019. Gildistíminn var síðan framlengdur að nýju til 31. desember 2020. Var það gert þar sem ákvæðið þótti nauðsynlegt þannig að unnt væri að semja um frávik frá þeim vinnutímareglum sem lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir kveða á um vegna vinnu þeirra starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð. Virðulegi forseti. Það er mikilvægt að fatlað fólk geti fengið notendastýrða persónulega aðstoð í samræmi við lög sem sett hafa verið um slíka þjónustu. Á sama tíma er mikilvægt að fram fari mat á vinnuaðstæðum þeirra starfsmanna sem starfa við það að veita slíka þjónustu, en aukinn réttur eins má ekki að rýra rétt annars. ljósi þessa skipaði ég nefnd þar sem samtök aðila vinnumarkaðarins og Vinnueftirlitið eiga fulltrúa. Nefndinni er ætlað að koma með tillögur að breytingum á lögum eða reglugerðum, eftir því sem við á, að því er varðar réttindi og starfsumhverfi þeirra starfsmanna sem hér um ræðir. Hefur nefndin m.a. staðið staðið fyrir könnun meðal starfsmanna sem sinna umræddri þjónustu. Í erindi sem nefndin sendi mér í nóvember sl. kemur m.a. fram að það sé mat nefndarinnar að skoða þurfi vinnutíma starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð í samhengi við aðra þætti sem tengjast skipulagi starfa viðkomandi starfsmanna, svo sem atriði tengd umsýslu samninga um umrædda þjónustu, atriði sem tengjast skyndilegum forföllum starfsmanna vegna eigin veikinda eða veikinda barna þeirra, ferðalögum notenda þjónustunnar og sjúkrahúsinnlögnum notendanna, svo eitthvað sé nefnt. Í ljósi þess að ég hef í hyggju að fela starfshópi að taka lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir til heildarendurskoðunar hefur nefndin, sem ég minntist á hér að framan, lagt til að hún og fyrirhugaður starfshópur vinni saman að framtíðarlausn á skipulagi þjónustunnar þar sem litið verði bæði til hagsmuna notenda þjónustunnar og starfsmanna sem veita hana þannig að markmiðum þjónustunnar verði náð sem og að starfsmenn njóti þeirra réttinda sem gilda almennt um skipulag vinnutíma hér á landi. Ég geri ráð fyrir að nefndin og starfshópurinn muni síðan í kjölfarið koma fram með tillögur um hvernig þessum málum verði best háttað til framtíðar litið. Verði það niðurstaðan að gera þurfi tilteknar lagabreytingar vonast ég til að unnt verði að leggja fram frumvarp á Alþingi næsta vetur þar sem lagðar verða til breytingar á löggjöfinni til frambúðar.

Frumvarpið er því lagt fram til að tryggja að á meðan framangreind vinna stendur yfir verði heimilt að haga vinnutíma starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð með þeim hætti sem lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir gera ráð fyrir án þess að frávik frá vinnuverndarlögum verði meiri en þörf krefur hvað varðar vinnutíma þeirra starfsmanna sem veita þjónustuna. Í ljósi þess sem að framan er rakið er því í frumvarpinu gert ráð fyrir að gildistími umrædds ákvæðis til bráðabirgða í vinnuverndarlögum verði framlengdur frá og með 1. janúar 2021 til næstu áramóta.

vegna þess að vinnuverndarlöggjöfin hefur verið nokkuð heilög, vil ég segja, þegar kemur að ákveðnum réttindum um hvíldartíma, kaffitíma, matartíma, lengd vinnudaga o.s.frv.

Það má eiginlega segja að hér sé á ferðinni gamall kunningi, ef ekki hreinlega gamall vinur, vinir eru oftast aufúsugestir en ég get ekki alveg sagt að það eigi við hér, frú forseti.

og hefði viljað sjá þetta vera komið lengra, en svona er þetta. Ég er nokkrum sinnum búinn að biðja ráðuneytið að skoða hvernig þetta er í nágrannalöndum okkar þar sem sambærileg þjónusta er.

Engu að síður er mikilvægt að þessu sé fundinn staður til framtíðar eða framtíðarfyrirkomulag. Þetta er búið að veltast í nokkur ár. Menn vilja skoða þetta í samhengi við aðra heildarendurskoðun

meðan við erum í kosningum og kosningabaráttu og að jafna okkur eftir það og mynda nýjar ríkisstjórnir og annað, þá getur þessi nefnd starfað og komið með tillögu fyrir nýtt þing.

Virðulegi forseti. Með þessu frumvarpi er lagt til að framlengja bráðabirgðaákvæði í lögunum þar sem samkvæmt samkomulagi aðila vinnumarkaðarins er leyfilegt að víkja frá hvíldarákvæðum. Til bráðabirgða er verið að fara á svig við lög um réttindi starfsmanna til að veita mikilvæga og nauðsynlega NPA-þjónustu. Þetta snertir fyrst og fremst þá starfsmenn sem veita þjónustu á grundvelli laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir sem og þá einstaklinga sem nýta þjónustuna. Á meðan það er auðvitað nauðsynlegt að hægt sé að veita NPA-þjónustu og enginn ágreiningur um það, enda gríðarlega mikilvæg þjónusta fyrir þá sem hana þurfa,

Jafnvel þá kom skýrt fram hjá hv. velferðarnefnd að það væri gríðarlega mikilvægt að þetta yrði skoðað, varanleg lausn fundin og sett í lög hið fyrsta því að sú staða mætti ekki koma upp aftur á Alþingi að þingið væri sett í þá stöðu að þurfa að afgreiða slík bráðabirgðalög enn eitt skiptið. Í ræðu við það tilefni sagði samflokkskona mín, hv. þm. Halldóra Mogensen, að hún vonaðist svo sannarlega til þess og lagði áherslu á að þetta yrði lagað sem allra fyrst, með leyfi forseta: „NPA-aðstoð er búin að vera á tilraunastigi í þó nokkuð mörg ár. Þetta er vinna sem hefði átt að fara fram mun fyrr þannig að við hefðum verið tilbúin með einhverja framtíðarsýn í þessum málum og þyrftum ekki að vera að samþykkja bráðabirgðaákvæði enn einu sinni.“ Hún tiltók að í því tilliti hafi verið sérstaklega ákveðið að minnka tímann í eitt ár til að passa upp á að þessi vinna færi af stað og hún færi vel af stað þannig að við þyrftum ekki að víkja frá ákvæðum laga um hvíldartíma og næturvinnutíma heldur gætum við fundið varanlega lausn sem virkaði fyrir notendur NPA-þjónustunnar og einnig þá sem veita þjónustuna og starfa við þetta. Forseti. Það hættir að vera bráðabirgðaákvæði þegar gengið er út frá því sem vísu að hægt sé að framlengja út í hið óendanlega. Þetta eru auðvitað ekki góð vinnubrögð og ekki til sóma þegar um svo mikilvæg réttindi er að ræða. En ég treysti því að bjartsýni hæstv. ráðherra tróni á toppnum og þetta mál verði leyst hið fyrsta.

Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á áfengislögum, nr. 75/1998, lögum um verslun með áfengi og tóbak, nr. 86/2011, og lögum um aukatekjur ríkissjóðs, nr. 88/1991, með síðari breytingum. Með frumvarpinu er lagt til að smærri brugghúsum verði heimilt að selja áfengt öl á framleiðslustað að fengnu framleiðslusöluleyfi en þannig verði lögfest ein undanþága frá einkasölu ríkisins á smásölu áfengis. Á undanförnum áratug hefur smærri brugghúsum, svokölluðum handverksbrugghúsum, fjölgað mikið um allt land. Handverksbrugghús eru brugghús sem eru í eðli sínu smá og leggja áherslu á minni framleiðslu, gæði og sjálfstæði.

Endurspeglast það m.a. í umtalsverðri fjölgun á íslenskum áfengisafurðum, þá sérstaklega áfengu öli. Með frumvarpinu er leitast við að styðja við áframhaldandi vöxt og þróun á rekstrarumhverfi smærri brugghúsa á Íslandi með litlu skrefi. Fyrir utan aukna fjölbreytni í vöruúrvali hafa brugghúsin skapað ný störf, og þá sérstaklega á landsbyggðinni, og nýja veltu í íslensku hagkerfi. Með samþykkt þessa frumvarps verður handhafa leyfis til sölu áfengis á framleiðslustað heimilt að selja áfengt öl sem er að rúmmáli ekki meira en 12% af hreinum vínanda í smásölu á framleiðslustað. Einungis smærri brugghús geta fengið framleiðslusöluleyfi en skilyrði fyrir veitingu leyfisins er að umsækjandi framleiði ekki meira en 500.000 lítra af áfengi á almanaksári.

Verði frumvarpið að lögum og sala áfengs öls á framleiðslustað í smásölu heimiluð mun það fela í sér tiltölulega litla aukningu á seldu áfengi og gera má ráð fyrir að sala á grundvelli framleiðslusöluleyfis eigi sér fyrst og fremst stað í tengslum við ferðaþjónustu hjá leyfishafa. Þá má einnig ætla að breytingin sem lögð er til muni styrkja sölu leyfishafa í nærumhverfi sínu. Í því sambandi þarf þó að hafa í huga að framleiðslustöðvar áfengisframleiðenda eru almennt ekki staðsettar þar sem hefðbundin verslun fer fram. En hvað sem því líður má ætla að breytingin muni styrkja rekstur smærri brugghúsa, sérstaklega á landsbyggðinni, sem eiga erfitt með að koma vörum sínum að í ÁTVR. Í samræmi við fyrirkomulag varðandi innflutning, framleiðslu og heildsölu áfengis er með frumvarpinu lagt til að heimilt verði að selja áfengt öl á framleiðslustað að fengnu leyfi til þess. Sýslumenn munu annast leyfisveitinguna og lögreglu-, tollgæslu- og skattyfirvöld annast eftirlit. Ráðherra mun með reglugerð geta kveðið nánar á um leyfisveitinguna og eftirlit með leyfishöfum. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að til viðbótar við hin almennu skilyrði fyrir veitingu leyfa í áfengislögum verði aukin skilyrði fyrir veitingu framleiðslusöluleyfis. Handhafi slíks leyfis þarf að vera með framleiðsluleyfi og sýslumaður skal leita umsagnar hlutaðeigandi sveitarfélags. Þá munu sveitarstjórnir hafa ákvörðunarvald um hvort smásala á framleiðslustað eigi sér stað innan sveitarfélagsins og hvernig. Hæstv. forseti. Með frumvarpinu er komið til móts við sjónarmið þeirra sem vilja aukið frjálsræði í verslun með áfengi sem og þeirra sem kjósa aðhaldssama stefnu í áfengismálum. Frumvarpið hróflar ekki við hlutverki áfengisverslunar ríkisins, felur ekki í sér tillögur um breytingu á áfengisstefnu, áherslur í lýðheilsumálum eða tekjuöflun ríkisins á þessu sviði. Í þessu frumvarpi eru ekki lagðar til neinar breytingar sem fela í sér að áfengi verði sýnilegra í íslensku samfélagi en nú er heldur verði sú leið farin að heimila einungis smásölu áfengis á framleiðslustað. Þrátt fyrir auknar heimildir til smásölu á áfengi sem frumvarpið gerir ráð fyrir verða áfengisauglýsingar enn óheimilar og allur hefðbundinn verslunarrekstur með áfengi verður enn í höndum áfengisverslunar ríkisins. Frumvarpið felur því ekki í sér grundvallarbreytingar á áfengislöggjöf landsins. Verði frumvarpið að lögum er ekki talið að það muni hafa teljandi áhrif á lýðheilsu þjóðarinnar þrátt fyrir fjölgun á áfengisútsölustöðum. Síðastliðna áratugi hefur fjöldi sölustaða áfengis aukist umtalsvert og á það bæði við um fjölda verslana ÁTVR sem og fjölda vínveitingaleyfa veitingastaða og öldurhúsa víða um land án þess að samsvarandi aukning hafi orðið á áfengisneyslu meðal þjóðarinnar. Styðst það m.a. við upplýsingar frá embætti landlæknis um áfengisneyslu á Íslandi. Verði frumvarpið að lögum er ekki gert er ráð fyrir að það muni hafa í för með sér teljandi áhrif á afkomu ríkissjóðs og ekki er talið að það muni hafa áhrif á fjárhag sveitarfélaga önnur en að auka almenna veltu á þeim svæðum þar sem finna má brugghús. Sem liður í undirbúningi frumvarpsins voru frumvörp til breytinga á áfengislögum birt í samráðsgátt stjórnvalda 29. nóvember 2019 og aftur 28. september 2020. Í þeim frumvörpum er gert ráð fyrir að samhliða framleiðslusöluleyfi yrði sala áfengis í vefverslun heimiluð. Gildandi lagaumhverfi felur nefnilega í sér mikið ójafnræði milli innlendrar og erlendrar verslunar sem er í senn ósanngjarnt og fer gegn hagsmunum bæði framleiðenda og neytenda. Það skýtur skökku við að íslenskir neytendur geti pantað sér áfengi úr erlendum áfengisverslunum, þá fyrst og fremst í gegnum vefverslanir, en ekki gert slíkt hið sama úr sambærilegum innlendum verslunum. Fá ef nokkur dæmi má finna í íslenskum lögum þar sem almenningi er heimilt að kaupa vörur frá erlendum verslunum til innflutnings en honum meinað að kaupa sömu vöru af íslenskri verslun. Var tillagan um heimild til sölu áfengis í vefverslun þannig sett fram með vísan til þess að núverandi fyrirkomulag stæðist vart nútímalegar kröfur um jafnræði og var lagt til að breyta lögunum til að tryggja það jafnræði og samkeppni innlendrar verslunar við þá erlendu. Breytingin náði hins vegar ekki fram að ganga og voru ákvæði um heimild til sölu áfengis í vefverslun tekin út úr frumvarpinu. Við undirbúning frumvarpsins var leitað leiða til að greina þau sjónarmið og athugasemdir sem bárust í kjölfar þess að frumvarpið var birt tvisvar í samráðsgátt stjórnvalda.

Virðulegi forseti. Áfengi er í dag lögleg neysluvara en íslenskir stjórnmálamenn hafa í áratugi kosið að leggja ýmsar hömlur á neyslu áfengis meðal almennings. Þann 1. mars nk. verða liðin 32 ár frá því að bjór var leyfður hér á landi. Hann hafði þá verið bannaður í rúm 70 ár en á sama tíma var löglegt að drekka hér mun sterkara áfengi. Ég tel mig geta fullyrt að fáum dytti í hug að hverfa aftur til þess tíma þar sem Íslendingar drukku bjór í útlöndum og aðeins fáir útvaldir hópar fengu að flytja með sér bjór til landsins. En svona var þetta um langt skeið þar sem hér á landi voru í gildi sérstakar og strangari reglur en í öðrum löndum. löndum. Margir beittu sér fyrir lögleiðingu bjórsins og í þeirri andstöðu féllu ýmis ummæli sem hafa ekki elst vel. Þær dökku myndir sem þá voru teiknaðar upp hafa ekki orðið að veruleika en þær eru fyrst og fremst áminning fyrir okkur sem sitjum á Alþingi að það er ekki hlutverk okkar að hafa vit fyrir fólki. Það frumvarp sem hér er lagt fram felur í sér mikla framför í frelsisátt. Við eigum að treysta fólki til að taka ákvarðanir um eigið líf og það þurfa að vera afar sérstök rök fyrir því að skerða valfrelsi almennings í þessum málum sem og öðrum. Frumvarpið tryggir aukið jafnræði og er lyftistöng fyrir lítil samfélög. Það er lagt hér fram eftir áskoranir frá fjölmörgum aðilum, litlum brugghúsum, sveitarfélögum og rekstraraðilum, sem mörgum hverjum finnst miður að ekki hafi náðst að hafa hér í frumvarpinu Almennt tel ég að ríkisvaldið eigi ekki að ákveða hvað, hvort og hvernig landsmenn neyta drykkjarfanga og að ríkið eigi að einbeita sér að öðru en að hamla innlendum aðilum að standa í eðlilegum viðskiptum hér á landi.

Skrefið er styttra en útlit var fyrir í fyrstu, það verður að viðurkennast, styttra frá því hugmyndin var fyrst lögð á borð. Þá var um að ræða frumvarp um breytingar á áfengislögum sem boðaði það sem hér er boðað, sölu úr brugghúsum,

sérstaklega á landsbyggðinni eins og rakið er í greinargerð með málinu, en ætti að geta átt, a.m.k. síðar meir, við fleiri staði en landsbyggðina þótt þessir staðir séu fyrst og fremst í dag úti á landi. er að heimila í tilteknum tilvikum að selja áfengi í smásölu til neytenda og felur það í sér að áfengisframleiðanda sé heimilt að selja á framleiðslustaðnum sjálfum eigin framleiðslu í neytendaumbúðum sem er þá til neyslu annars staðar en við heimsókn í brugghúsið. Ég er ánægð með röksemdafærsluna eins og hún er teiknuð upp í greinargerð með málinu þar sem er rakið að tugir smærri brugghúsa séu starfandi um landið allt. allt. Brugghúsin framleiða eins og við vitum fjölbreytt úrval afurða með skírskotun til staðhátta og menningar um leið. Þar er rakið að við smíði frumvarpsins hafi verið horft til lagasetningar annars staðar á Norðurlöndunum og það held ég að hljóti að skipta máli til að sefa áhyggjuraddir þeirra sem vísa réttilega til lýðheilsusjónarmiða varðandi sölu áfengis,

en með mismunandi regluverki í hverju landi fyrir sig. Þarna er sérstaklega rakið að horft hafi verið til lagasetningar í Finnlandi og að Finnar hafi árið 2018 sett lög þar sem þetta skref var stigið. Skrefið er gott og í frelsisátt en ég myndi segja að það sé fyrst og fremst ágætisbyrjun, og eins og ég nefndi í upphafi augljóst í mínum huga þegar maður skoðar málið eins og það var fyrst kynnt, og greinar hæstv. ráðherra um þetta mál og þennan málaflokk, að vilji hæstv. ráðherra hafi staðið til þess að gera meira, stíga stærri skref en það sem stigið er með þessu máli. Ég þykist vita hverjar ástæður þess eru að málið hefur tekið þeim breytingum sem síðan hafa orðið. síðan hafa orðið. Flokkur hennar er hér kominn í búning þess sem samstarfsflokkarnir geta þolað í sambúðinni og hin íhaldssamari öfl í samstarfinu komast sennilega ekki mikið lengra en hér er gert. En gott er þetta svo langt sem það nær. Smærri brugghúsin, ef maður setur þetta í samhengi við það sem hefur verið að gerast í íslenskri ferðaþjónustu, hafa á síðastliðnum árum byggt upp ferðamennsku í kringum rekstur sinn.

Þar eru flest störf í kringum þennan rekstur. Ég tek undir það sem frumvarpið greinir og lýsir sjálft, að með þessu sé verið að stuðla að því, bæði beint og óbeint, að efla atvinnustarfsemi á landsbyggðinni. Í því ljósi er þetta mál um um leið einnig jákvætt. Þarna er rakið að það sé algengt að brugghús bjóði upp á skipulagðar kynnisferðir um framleiðslustaði gegn gjaldi og gestir í þessum ferðum hafi hingað til ekki mátt kaupa áfengi í smásölu í neytendaumbúðum á þessum stöðum. stöðum. Smærri brugghús eru, eins og við þekkjum í dag, með fjölbreytt úrval tegunda sem eru framleiddar í litlu magni eða tímabundið. Með þessu hefur skapast ákveðið samkeppnisumhverfi þar sem hallar á smærri brugghús sem eiga erfiðara með að selja vörur sínar til neytenda en stærri samkeppnisaðilar. Það held ég að hljóti að vera veigamikið atriði því þetta er jú vara sem er á markaði.

þar, þótt vitaskuld lúti áfengi öðrum lögmálum en gilda um hverja aðra vöru. Ég ætla að taka það sérstaklega fram að það er auðvitað þannig, og barnaskapur að viðurkenna það ekki, að þessi vara og neysla hennar er víða vandamál.

Ég tel að það skref sem hér er verið að stíga muni stuðla að því að markaðurinn með þessar vörur verði heilbrigðari en hann var fyrir. Sá hluti sem varðaði netverslunina fól auðvitað líka í sér ákveðna nálgun um samkeppni milli innlendra og erlendra aðila, að jafna leikinn í því samhengi milli innlendra aðila og erlendra. En ég myndi vilja ljúka máli mínu á að segja að það sem eftir stendur er vissulega jákvætt og gott

að íslenskir aðilar séu farnir að leita sér að undankomuleiðum í því að senda sitt íslenska áfenga öl úr landi til að íslenskir aðilar geti pantað það heim aftur.

Það var ekki síst þess vegna sem ég barðist í marga mánuði fyrir því að fá frumvarpið í gegn með hinni breytingunni, til að tryggja þessi ólíku sjónarmið en líka til að tryggja

vitaskuld það ofarlega í huga margra að þau þurfi að fá sitt vægi í umræðunni. Það þarf að viðurkenna að þetta er mál sem snertir víða sára taug, ef svo má segja. Að Að því sögðu heyrist mér við vera í grundvallaratriðum sammála um hvað sé eðlilegt regluverk og leikreglur á þessum markaði. En af því að hæstv. ráðherra nefnir frelsi og frjálslyndi og aðstöðumun innlendra og erlendra aðila myndi ég nú beina því til hennar, sitjandi við ríkisstjórnarborðið, að líta kannski ögn lengra og á daglega neysluvöru alls almennings sem væru nú kannski landbúnaðarvörurnar. Þar erum við að beita regluverki og tollkerfi sem hefur áhrif

Herra forseti. Við ræðum hér um breytingu á áfengislögum um sölu á framleiðslustað. Við í þingflokki Vinstri grænna gerðum fyrirvara við þetta mál þegar það var afgreitt út úr þingflokknum og höfum höfum raunar, í öllum umræðum sem hafa farið hér fram um breytingar á áfengislögum, lagt áherslu á að áfengi sé engin venjuleg neysluvara og að ekki eigi að meðhöndla það sem slíkt og höfum bent á og haldið til haga og tekið undir með þeim sem hafa bent á heilbrigðis- og lýðheilsusjónarmið í þeim efnum. Það er á þeim sem við höfum talað um breytingar sem áður hafa verið lagðar fram varðandi smásölu á áfengi. Allir sem hafa fylgst með umræðu um þessi mál undanfarin misseri, ár held ég að þekki vel þessi sjónarmið. Það hefur auðvitað margítrekað verið bent á að aukið aðgengi stuðli að aukinni neyslu og við höfum svo sannarlega fengið góðar og ítarlegar umsagnir hvað það varðar, m.a. frá embætti

að leggja fram mál sem ég held að geti orðið grundvöllur að einhverju sem við gætum kannski náð saman um, þ.e. að þeir sem á annað borð eru komnir á stað þar sem fram fer framleiðsla á öli geti keypt vöruna og tekið með sér heim. En ég held að allsherjar- og menntamálanefnd verði að kafa mjög vel ofan í þá umgjörð sem þar er sett utan um því eins og málið horfir við mér finnst mér, eins og málið er lagt fram, að það snúist í raun um bragðprufu sem fólk hefur með sér heim en ekki magninnkaup á vörunni.

Mér finnst því ekki endilega boða allt of gott að ráðherra segi hér að hún telji að frumvarpið eins og það er hér lagt fram standist mögulega ekki jafnræðissjónarmið vegna þess að hér er ekki verið að leyfa netverslun. Í mínum huga er það einmitt í þessum búningi sem mér finnst vera flötur á því að skoða það vegna þess að í raun er ekki verið að gera breytingu á sölunni sölunni hvað varðar mikið magn og þannig væri hægt að halda utan um lýðheilsuvinkilinn á málinu.

að í þeirri vinnu verði einmitt einnig kallað eftir sjónarmiðum þeirra sem hafa sérstaklega verið að benda á lýðheilsuhlutann

Ég ætla í það minnsta að skoða málið með opnum en gagnrýnum og varfærnum huga.

Það var bara eitt atriði sem ég ætlaði að nefna í ræðu hv. þingmanns og það varðaði hugleiðinguna um neysluskammtana sem hún taldi að menn gætu tekið með sér út af þessum sölustöðum. velti fyrir mér hvort hún hafi eitthvað ákveðið í huga í þeim efnum. Þegar við ræðum um neysluskammta í öðru samhengi þá erum við oft að hugsa það þannig að það sé eitthvað sem augljóslega er til eigin neyslu en ekki til að selja. Er það eitthvað slíkt sem hún hefur í huga í þessu sambandi?

eitthvert tiltekið magn, hvort sem það væri í flöskum eða kippum eða einhverju öðru talið. Hins vegar ítreka ég það sjónarmið að hér erum við að tala um að brugghús sem framleiða áfengi megi einnig selja þeim sem koma í heimsókn sína vöru og þá finnst mér, eins og málið er sett fram, gefa augaleið að þar séum við að tala um að maður sé ekki að kaupa þetta í slíku magni að það sé til annars en að geta tekið með einhvers konar prufu af prufu af því sem maður hefur verið að fræðast um og smakka á framleiðslustaðnum. En þetta held ég að sé eitt af því sem nefndin eigi að skoða og velta mjög vel fyrir sér.

full langt gengið í því að takmarka frelsi, bæði þeirra sem selja vöruna og þeirra sem vilja nálgast hana. En við hljótum að geta talað okkur niður á einhverja niðurstöðu í þeim efnum. Ég vildi bara leggja á það áherslu í þessu sambandi að það getur verið dálítið snúið ef við í þinginu ætlum að

að við þurfum að finna leið sem er einmitt framkvæmanleg og skýr og

vegna þess að við erum að ræða um vöru sem er seld í stykkjatali yfirleitt. yfirleitt. Ég held að við þurfum bara að skoða mjög gaumgæfilega í nefndinni hvernig við gerum það því að eins og málið er lagt fram þá snýst það um að litlir framleiðendur

benda til þess að hér séum við að tala um eitthvað sem er í frekar litlu magni, þó svo að það sé auðvitað alltaf skilgreiningaratriði. Þetta sé

því að þeir stóru eru afar stórtækir á markaðnum. Þó að það færu fram einhver magnkaup, nokkrar kippur eða eitthvað meira en prufa, væri það afar lítil færsla af því sem venjulega fer fram í áfengisverslun ríkisins.

„smábúst“, ef þeir gætu bara selt einn og einn öl út úr húsi. Við þurfum líka að átta okkur á því að lögaðilar eru alltaf í annarri stöðu, sem eru með vínveitingaleyfi, geta farið þarna og keypt meira en einstaklingar ekki. Það þarf auðvitað líka að horfa til þess sjónarmiðs og þar sjáum við mikið ójafnræði í allri íslenskri verslun, hvort sem það er að versla við Costco eða innlenda framleiðendur. En það er kannski önnur saga. Síðan kom hv. þingmaður inn á jafnræðissjónarmiðið. Ég hafði örlitlar áhyggjur af því. Ég tel þó að við höfum fordæmi fyrir því að við gerum íslenskri framleiðslu hátt undir höfði og það hefur verið stefna okkar, ekki síst undanfarna mánuði, að aðstoða innlenda aðila og þess þá heldur held ég að nauðsynlegt sé að skoða líka netverslunarmálin.

Stuðningur minn við þetta mál út úr þingflokki mínum sneri einmitt að því hvernig umbúnaðurinn um það er og vegna þess að við erum með þessa afmörkuðu mynd. Mér fannst það sem lagt hefur verið fram varðandi netverslunina ekki vera

heilbrigðis- og lýðheilsumálin skipti sérlega miklu máli vegna þess að þá erum við að tala um allt annars konar aðgengi að áfengi en

að ræða. En ég efast ekkert um að einhverjir hv. þingmenn vilji skoða þann anga málsins í allsherjar- og menntamálanefnd og þá er það bara þannig. Hvað varðar magnið, eins og ég hef margsagt hér í kvöld, held ég að það sé bara eitthvað sem nefndin eigi að skoða. Það er þekkt að

höfuðborgarsvæðisins eða í stærri áfengisverslanir annars staðar. Það er bara staðan sem blasir við þeim og mér þætti eðlilegt að leysa úr

selt þeim sem til þeirra koma vöruna sem þau framleiða. Það er einmitt á þeim grundvelli sem ég hef stutt málið vegna þess að ég held að það geti verið gott

mér finnst það ekki vera rök sem halda vatni að það þurfi að vera hægt að kaupa í einhverju magni til að geta haldið stærri viðburði beint út úr brugghúsunum því að það er alltaf hægt að gera það í gegnum Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins.

Virðulegi forseti. Hér ræðum við frumvarp til laga um breytingu á áfengislögum, þar sem lagt er til að smærri brugghúsum verði gert kleift að selja áfengt öl í smásölu á framleiðslustað. Þar með er frumvarpinu ætlað að styðja við smærri brugghús, sérstaklega á landsbyggðinni, en umtalsverð gróska hefur verið í bruggun áfengs öls á síðastliðnum árum. Nú eru tugir smærri brugghúsa starfandi um allt land sem framleiða fjölbreytt úrval afurða, oft með sérstakri skírskotun til umhverfisins sem þau starfa í. Fram kemur að við gerð frumvarpsins hafi m.a. verið horft til lagasetningar annars staðar á Norðurlöndunum en þar er smærri brugghúsum almennt heimilt að selja áfengt öl í smásölu, þó með mismunandi takmörkunum. Ég get að einhverju leyti tekið undir það markmið og finnst reyndar mjög mikilvægt að fundnar séu leiðir til að tryggja sanngjarnt starfsumhverfi fyrir þá atvinnustarfsemi sem rekstur lítilla brugghúsa er

En á hinn bóginn, eins og áður sagði, lít ég á þetta mál sem atvinnumál að nokkru leyti og beini því sérstaklega til allsherjar- og menntamálanefndar að rýna starfsumhverfi brugghúsanna á alla kanta og kem aðeins aftur að því síðar í máli mínu. Við afgreiðslu frumvarpsins frá þingflokki Framsóknarmanna setti ég fyrirvara við afgreiðsluna ásamt raunar fleiri þingmönnum flokksins. Ég kem hér fyrst og fremst til að gera grein fyrir þeim fyrirvara. Í ljósi lýðheilsusjónarmiða geri ég fyrirvara vegna þess að frumvarpið felur í sér aukið aðgengi að áfengi og því tel ég brýnt að við meðferð málsins verði farið yfir möguleg áhrif þess á lýðheilsu og hvernig eftirliti með sölunni yrði háttað út frá því sjónarmiði. Sérstaklega er mikilvægt að horft yrði til mögulegra áhrifa á börn og ungmenni. Verði frumvarpið að lögum þarf að liggja fyrir hvernig áhrif á lýðheilsu yrðu vöktuð

umræður um breytingar á áfengislöggjöfinni að áfengi er ekki eins og hver önnur neysluvara. Eins og lög um verslun með áfengi og tóbak eru nú er þeim því ætlað að skilgreina umgjörð um sölu áfengis og heildsölu tóbaks sem byggist á vernd lýðheilsu og samfélagslegri ábyrgð. Markmið þeirra er að takmarka og stýra aðgengi að áfengi og tóbaki og draga þannig úr skaðlegum áhrifum áfengis- og tóbaksneyslu og vernda ungt fólk gegn neyslu áfengis og tóbaks og takmarka framboð á þessum að mörgu leyti óæskilegu vörum. Það er mikilvægt að halda þeim markmiðum til haga við umfjöllun um þetta mál í nefndinni og því kalla ég eftir að rætt verði við sérfræðinga og áhugafólk um forvarnir, um samfélagsleg áhrif af þessu frumvarpi á einstaklinga, heimili, sveitarfélög og ekki síst ríkissjóð,

af auknu aðgengi að áfengi og hvernig mætti þá draga úr þeim áhrifum, verði frumvarpið samþykkt í einhverri mynd.

þar sem bent er sérstaklega á að áfengi er snar þáttur í framgangi farsótta og hefur ítrekað verið bent á t.d. áhrif áfengis á smit bæði berkla og alnæmis.

og því má segja að þau áform sem hér er lagt upp með hafi kannski svolítið fallið í skuggann af áformunum um netverslun í þeim athugasemdum sem bárust varðandi aukið aðgengi og þær

En þá langar mig að koma aftur að starfsumhverfi brugghúsa og velti fyrir mér hvort sú leið sem hér er lagt upp með sé heppilegasta eða farsælasta leiðin til að tryggja starfsumhverfi brugghúsanna eða hvort aðrar leiðir væru færar sem ekki hefðu á sama hátt áhrif á aðgengi að áfengi og þar með lýðheilsu. Ég ætla bara að nefna t.d. jöfnun raforkukostnaðar um landið,

mögulegar breytingar á áfengisgjaldi gagnvart þessum framleiðendum. Verði það hins vegar niðurstaða nefndarinnar að leiðin sem lögð er til í frumvarpinu sé vænleg vil ég að lokum beina því til nefndarinnar að huga að jafnræði smáframleiðenda því ljóst er að þeir falla ekki allir undir frumvarpið eins og það liggur fyrir, hvorki allir smáframleiðendur öls né framleiðendur sterkara áfengis

Ég vil líka fagna auknum stuðningi úr ranni Framsóknarflokksins við breytingar af þessu tagi sem m.a. birtist í frumvarpi

víðtækari breytingum í frjálsræðisátt heldur en er að finna í þessu frumvarpi. Ég er viss um að hægt er að taka góða parta úr báðum þessum frumvörpum og auka frjálsræðið á þessu sviði til mikilla muna. Ég held að í þessu samhengi verðum við auðvitað að hugleiða lýðheilsusjónarmiðin og þau koma alltaf til umræðu þegar við ræðum þessi mál. En við verðum auðvitað að hafa í huga líka að áfengi sem hættuleg vara hefur jafn slæm eða góð áhrif á einstaklinga, hvort sem það er ríkisstarfsmaður sem afgreiðir það eða starfsmaður

að ræða hversu mikið verður heimilt að selja með þessum hætti, hvernig mögulegt væri að hafa eftirlit með slíkri sölu og

þau hafa auðvitað gert það að einhverju marki. Reyndar má geta þess að í samráðsgátt var mikill stuðningur við akkúrat þá breytingu sem er að finna í þessu frumvarpi. Ég verð að játa að ég sé ekki fyrir mér að það myndi kollvarpa ástandi landsins í áfengismálum þó að frumvarpið næði fram að ganga og jafnvel þó að gengið yrði lengra í frjálsræðisátt að einhverju leyti í þessu.

óteljandi — eða ég veit ekki hvað það eru margir staðir, veitingastaðir með ýmiss konar leyfi, sem selja áfengi vítt og breitt um landið. Þau brugghús sem hér um ræðir eru tiltölulega fá í því samhengi. Ég veit ekki hvort það breytir í grundvallaratriðum áhrifunum af bjórnum hvort menn drekka hann inni á staðnum eða fara út með Ég held að það séu kannski aðrir þættir sem ráða meiru í því sambandi. Eins og ég sagði áðan er ég almennt þeirrar skoðunar að áfengi sé ekki hættulegri vara þegar starfsmaður einkafyrirtækis selur hana en þegar starfsmaður ríkisverslunar selur hana.

þess hluta og því er meira verkefni eftir fyrir nefndina að fara yfir hann. Við megum aldrei gleyma því

Hver er hennar skoðun á því að á síðustu tíu árum hefur áfengisverslunum ríkisins fjölgað úr 17 í 51 og vínveitingaleyfi komin langt yfir 1.000? Er skoðun hv. þingmanns sú að þetta hefði ekki átt að gerast, að við eigum að fækka áfengisverslunum ríkisins? Hér er um að ræða 20 handverksbrugghús í yfir 20 sveitarfélögum víða um landið og eins og hv. þingmaður kemur inn á er það það takmarkað að ekki einu sinni allir falla þar undir þótt það sé mín trú að slíkt væri betra. Þannig að ég vil bara spyrja hv. þingmann: Telur hún að aðgengi að áfengi hafi ekki aukist með fjölgun áfengisverslana ríkisins úr 17 51? Telur hún að slíkt hefði átt að koma til þingsins til umræðu? Mér finnst oft á tíðum örlitlar breytingar á þessu kerfi vera málaðar allt of dökkum litum og það er mjög ósanngjarnt fyrir íslenska framleiðslu og íslenska verslun.

Ég held að þetta sé mjög mikilvæg spurning: Hver eru áhrif fjölgun útsölustaða? Þýðir það endilega aukið aðgengi eða er það breyting á aðgengi? Á sama hátt er það sem ég er að ræða varðandi þetta frumvarp í rauninni að greina jákvæð og neikvæð áhrif.

að ég hafi ekki rætt það áður hér í ræðustól en einhvers staðar í umræðu um áfengisfrumvörp sem við höfum haft til umfjöllunar fyrr er einhver skurðpunktur í áhrifum af mjög takmörkuðu aðgengi að áfengi og áfengisbanni og síðan vel stýrðu aðgengi. Þannig að það að selja áfengi frá brugghúsum með umgjörð sem er trygg tel ég raunar koma til greina. En ég hef bara ekki áttað mig á því hvort sú umgjörð, sem lögð er til í þessu frumvarpi, er nægilega trygg.

nákvæmlega það sem við erum að tala um hérna, hvort minni breytingar hafi raunveruleg áhrif og þurfi svona rosalega andstöðu á Alþingi. Að mínu viti hafa

Af hverju viljum við ekki bæta þjónustu og stöðu íslenskra aðila? Það er mín bjargfasta trú að með því færum við kaup á erlendum áfengistegundum yfir í íslenskar, frá erlendum aðilum til íslenskra aðila.

íslensku atvinnulífi, styður við íslenskar skatttekjur? Það eru yfir 200 störf í íslenskum brugghúsum. Við búum til þannig löggjöf sem er að sama skapi ábyrg

Eigum við ekki að búa til þannig löggjöf sem styður einmitt við þessa aðila? Það er algerlega ljóst að umhverfið í dag gerir það ekki og maður sér það vel í samráðsgáttinni hvað þessir aðilar kveinka sér mikið undan þeirri stöðu sem áfengisverslun ríkisins setur þá í.

er aldrei það brýn nauðsyn að einhvern vanti áfengi. En það sem er fyrst og fremst mikilvægt er að við gerum aldrei breytingar á áfengislöggjöfinni öðruvísi en að rýna áhrifin af því út frá lýðheilsusjónarmiðum og áhrifum á börn. Við erum allt of sjaldan að ræða samhengi ofbeldis og áfengisneyslu. Við erum

dómsmál verður út af ofbeldi kemur áfengi við sögu. Við getum ekki horft fram hjá því. Hins vegar er mikilvægt að rýna líka, eins og ég kom inn á í minni ræðu, starfsumhverfi

Hæstv. forseti. Ég ætlaði ekki að lengja þessa umræðu en vildi þó örstutt koma á framfæri stuðningi við frumvarpið og þakka hæstv. dómsmálaráðherra fyrir flutning þess. Ég held að það sé mikilvægt að koma þessari breytingu í í íslenska löggjöf, m.a. út frá aðgengi neytenda sem ég held að aukist að þessum tilteknu vörum sem þarna er um að ræða. hef ekki áhyggjur af því að það auki heildarneyslu í landinu eða leiði til þess að farsóttir færist í aukana hér eða í sjálfu sér að ofbeldi aukist vegna þess að ég held að áfengi, sem er nú þegar lögleg vara í landinu, hafi jafn skaðleg áhrif hver sem söluaðilinn er. Ég held að það skipti ekki máli hvort það er ríkisstarfsmaður, starfsmaður einkaverslunar eða starfsmaður brugghúss sem afhendir vöruna. Um fyrirkomulag og útfærslu má auðvitað ræða á vettvangi allsherjarnefndar og eins og kom fram í andsvörum hjá mér áðan þá myndi ég sem nefndarmaður í allsherjar- og menntamálanefnd vera reiðubúinn að skoða breytingar á frumvarpinu til að færa þær í enn frekari frjálsræðisátt. Þá er ég nú bæði með í huga ágætar breytingar sem má finna í frumvarpi Þórarins Inga Péturssonar, hv. þingmanns Framsóknarflokksins og annarra þingmanna Framsóknarflokksins, að því marki sem þær eru í frjálsræðisátt. Þær eru nokkrar sem lúta að útvíkkun þeirra skilyrða sem þarna er um að ræða. Ég verð hins vegar að játa það að mér finnst sérstakrar tillögur sem þar koma fram um að að tilteknar tegundir bjórs megi aðeins selja í sex stykkjatali til neytenda og aðrar aðeins sterkari bjórtegundir megi bara selja þrjár dósir eða flöskur til viðkomandi og eitthvað svoleiðis. Ég hef

í grunnskoðun og góða skoðun á lýðheilsusjónarmiðum þá held ég að það breyti ekki málinu í meginatriðum og eigi ekki að verða til þess að draga úr stuðningi við það. Hér hefur aðeins verið vikið að öðrum þætti málsins sem ekki er að finna í þessu frumvarpi og það varðar netverslun með áfengi. við auðvitað eins og á þessu sviði í svolítið einkennilegri stöðu þar sem íslenskir neytendur geta keypt áfengi af erlendum netverslunum en geta ekki keypt af íslenskum netverslunum, sem er mjög skringilegt fyrirkomulag. Ég játa það að ég sé ekki rökin fyrir þessari takmörkun eða hindrun og held að það hljóti að verða skoðað af hálfu þingsins, hvort sem það verður með breytingum á þessu frumvarpi eða með öðrum hætti. Ég held að það sé mikilvægt að ræða það í samhengi vegna þess að það er eitthvað við núverandi fyrirkomulag að þessu leyti sem er að mínu mati fullkomlega órökrétt. Það er fullkomlega órökrétt að neytandi á Íslandi geti valið að kaupa áfengi af vefverslun sem er staðsett í Englandi eða Danmörku en geti ekki keypt af vefverslun sem er staðsett í Reykjavík. Það er bara eitthvað órökrétt í þessu það geta ekki verið veigamikil lýðheilsurök fyrir mismunun að þessu leyti. Hæstv. forseti. Ég lofaði því í upphafi að fara ekki mörgum orðum um þetta en ég vildi þó taka fram að lokum að ýmsar tilraunir hafa verið gerðar til að gera breytingar á áfengislöggjöfinni hérna á undanförnum árum með það að markmiði að auka frjálsræði í sölu og viðskiptum með þessa neysluvöru. Ég held að í öllum þeim tillögum hafi verið með einhverjum hætti gert ráð fyrir stífari reglum og stífari umgjörð heldur en finna má um flestar aðrar vörutegundir, þ.e. í hvert skipti sem hér hafa komið frumvörp sem hafa gengið út á að annaðhvort afnema einkarétt ríkisins til smásölu á áfengi eða eða rýmka reglurnar að öðru leyti þá hefur engu að síður áfram verið gert ráð fyrir því að það væri stífara regluumhverfi um sölu þessarar vöru heldur en annarrar vöru. Það hygg ég að verði áfram. Þetta frumvarp felur í sér skref sem í heildarsamhenginu er tiltölulega lítið en er þó mikilvægt

Ég held að við getum gert þessar breytingar án þess með nokkrum hætti að stefna lýðheilsu í landinu í hættu og ég spái því nú að þegar þetta frumvarp verður orðið að lögum þá muni menn klóra sér í kollinum og spyrja: Hvernig í veröldinni datt mönnum í hug að banna þetta?

Ég er heldur ekki andsnúin þessu frumvarpi frá A til Ö. En ég hef mjög gaman af því í sjálfu sér þegar ég heyri þingmenn eins og hv. þingmann ræða um einhver rök og eitthvert jafnræði og annað slíkt þegar kemur að þessari tilteknu vöru. Við skulum bara ímynda okkur hvernig við höfum umgengist tóbakið. Hvað reglur höfum við sett núna um sölu tóbaks, neyslu tóbaks og allt þetta? Og af hverju er það? Vegna þess að þetta er heilsuspillandi efni. Það er auðvitað alkóhól líka, það vitum við öll. Hvers vegna skyldum við þá ekki hugsa okkur vel um í hvert einasta skipti þegar við slökum á? Myndum við fara að einhverju leyti til baka með eitthvað af þeim reglum sem við höfum um sett um tóbak og sölu þess? Ég held ekki. Þannig að ég ætla einfaldlega að spyrja hv. þingmann: Eigum við að umgangast alkóhól eins og tóbak eða eigum við að umgangast alkóhól eins og mjólk?

og stefnum sjálfsagt að því að banna notkun tóbaks mjög víða, sennilega sölu tóbaks á endanum.

að neysla bjórs eða alkóhóls sé í raun og veru ekki jafn heilsuspillandi og hún raunverulega er. Ég veit ekki hvað hver sjúklingur hjá SÁÁ kostar, að koma honum á réttan kjöl yfir höfuð, en ég veit að hvers kyns aukning á sölu áfengis leiðir á einhvern máta til aukinna vandræða. En það getur vel verið að ég sé tilbúinn til að treysta hv. þingnefnd til að finna lausn á þessu tiltekna máli vegna þess að ég skil byggðasjónarmiðin og ég skil ein og önnur sjónarmið sem að þessu lúta. En ég vil gjarnan fá svar við því hvort þetta sé eins og hver önnur vara, þetta ágæta efni, bjór. að ég tók það skýrt fram í ræðu minni að allar þær tillögur sem fram hafa komið hér í þinginu, alla vega frá því að ég kom hingað inn, þar sem gert var ráð fyrir einhvers konar auknu frjálsræði á sviði áfengissölu hafa innifalið einhverjar takmarkanir, einhverjar sérreglur sem snúa að sölunni. Jafnvel þær sem lengst hafa gengið og gerðu ráð fyrir heimild til sölu tiltekinna áfengistegunda í stórmörkuðum voru engu að síður með takmörkunum. Ég held að við þurfum ekkert að

að áfengi sem er afhent yfir búðarborð af ríkisstarfsmanni sé hættulegra en áfengi sem afhent er yfir búðarborð af starfsmanni einkafyrirtækis.

Virðulegur forseti. Við ræðum mjög svo gott og tímabært frumvarp um breytingar á áfengislögum.

og verið að smakka bjórinn og vildi að sjálfsögðu fá að kaupa flöskur til að taka með sér heim. Þetta voru bjóráhugamenn sem ferðuðust til Íslands gagngert til þess að koma og heimsækja svona minni brugghús. Svo spurði þetta ágæta fólk sem var statt í Vestmannaeyjum: Jæja, er eitthvað annað að sjá á þessari eyju? Er eitthvað annað merkilegt við þessa eyju?

búum áfengissölu. Hér hefur oft verið sagt í dag að áfengi sé ekki venjuleg neysluvara. Ég get alveg verið sammála því og áfengi getur verið algjört böl

krabbameinsvaldandi efni sem gerir fólk mjög háð neyslunni. Við höfum skýrar reglur í kringum það.

Ég skil að við viljum tryggja að áfengi sé ekki með einhverjum hætti ýtt að börnum, ég skil þörfina fyrir þennan ramma, en ég skil ekki að það þurfi að vera ríkisstarfsmenn sem selji áfengið. Ég skil ekki að ég geti keypt vín í glasi af einkafyrirtæki en ef ég ætla að kaupa vín í flösku þá þurfi ég að fara í einhverja opinbera búð.

sem við erum flest sammála um að þurfi einhvern ramma. En það er ekkert sem segir að ríkið þurfi að vera með lyfjaverslanir, tóbaksverslanir, sprengiefnaverslanir, flugeldaverslanir eða skotvopnaverslanir. Að því sögðu styð ég að sjálfsögðu þetta frumvarp sem hér kemur fram og ítreka að það fjallar ekki um það sem ég var að segja nákvæmlega núna. Það var kannski meira til að lýsa afstöðu minni.

Hér hefur verið rætt um netsöluna sem er auðvitað mjög skýrt dæmi um mismunun gagnvart innlendum framleiðendum. Maður getur pantað sér áfengi á netinu,

Að því sögðu held ég að stóra málið sé að stíga einhver skref og ég hygg að við ættum flest að geta verið sammála um það að hér sé verið að tala um mikilvægt skref sem ætti ekki að hafa áhrif, alla vega mjög takmörkuð áhrif, á það umræðuefni eða rifrildi sem oft hefur verið hér gagnvart áfengi og lýðheilsumálum. Ég held að við séum öll sammála um mikilvægi þess að efla lýðheilsu landans og mikilvægi þess að það sé rammi í kringum ákveðna þætti og við stundum ákveðna forvarnastarfsemi með því að miðla fræðslu til fólks. En það er bara svo margt sem getur verið óhollt í þessu lífi og eiginlega er allt óhollt í óhófi, þannig að við treystum einstaklingnum fyrir að taka sínar ákvarðanir en eðlilegt að réttar upplýsingar liggi fyrir.

góð. Fyrst og fremst er verið að ræða um skref sem verið er að taka til að styðja við íslenskt handverk.

muni eiga sér fyrst og fremst stað í tengslum við ferðaþjónustu hjá leyfishafa. Ég vil jafnframt segja að í umræðu um þessi mál almennt er kannski það eina sem við getum verið sammála um er að áfengi er engin venjuleg neysluvara.

reglur og virðing fyrir því að þetta er engin venjuleg neysluvara, hvernig sem við lítum á þær hömlur sem við setjum á aðgengi að þeirri vöru. held að það verði alltaf svolítið teygð umræða og rök sem geta orðið klén í báðar áttir.

lokaræðu og taka utan um þá umræðu sem átt hefur sér stað um málið þá beini ég spurningu til ráðherra um hvernig standi á því að það er ekki hluti af

Virðulegi forseti. Ég þakka fyrir góða umræðu sem þetta mál hefur fengið í þinginu í kvöld og hefur verið tæpt á ýmsu. Frumvarpið er auðvitað afar lítið skref og ég tek undir með hv. þingmönnum sem komu inn á það. Ég vona að nefndin skoði vel

um málið. Þetta er afar lítil breyting um að færa sölu og styðja íslenska framleiðendur.

gera það. Ég frábið mér slíkan málflutning en það þýðir ekki að það megi ekki ræða lýðheilsu. Og hvað er það sem virkar í raun og veru í þeirri baráttu? Eru það forvarnir og fræðsla eða eigum við að loka áfengisverslun ríkisins?

styðja við íslenska aðila og það er mín einarða skoðun að það sé æskilegra að þessi starfsemi sé á yfirborðinu og undir skýru regluverki og fari fram með löglegum hætti. Í dag fer allt of mikið af áfengissölu fram undir yfirborðinu, áfengissölu þar sem aðilar koma sér hjá íslensku regluverki með því að senda áfengi erlendis og svo hingað til baka, af því að lögin mismuna íslenskum aðilum. aðilum. Við verðum að bregðast við því og hafa íslenska löggjöf eðlilega. Þrátt fyrir mismunandi sjónarmið milli þeirra sem vilja frjálsræði í þessum málum og þeirra sem vilja mjög aðhaldssama stefnu í þessum málum þá verðum við samt að gæta að jafnræðissjónarmiðum og eðlilegri samkeppnisstöðu íslenskra aðila. Ég tel að bæði með því frumvarpi sem liggur hér fyrir, að veita handverksbrugghúsum leyfi til sölu á framleiðslustað, sem og þeirri breytingu sem ekki komst hérna inn í þingið, um að jafna stöðu íslenskra aðila sem vilja selja vöru sína í gegnum netið, séum við einmitt að fara á milli þessara sjónarmiða. Við erum ekki að hrófla við stöðu áfengisverslunar ríkisins en ég tel að sama sama skapi að tekjum af þessum viðskiptum sé með þeim hætti betur haldið innan lands með tilheyrandi jákvæðum áhrifum fyrir íslensk fyrirtæki, fyrir vernd starfa, fyrir sköpun skatttekna sem er þá hægt að nýta enn frekar í forvarnir. Síðan er mikið talað um framboðsaukningu. Framboðsaukningin af þessu frumvarpi yrði óveruleg. Það myndi frekar leiða til þess að sölunni yrði dreift og viðskiptin færðust til innlendra aðila, til innlendrar framleiðslu sem Íslendingar kaupa mun minna af en nágrannaþjóðirnar. En grunnurinn í þessu öllu er að auka jafnræði á áfengismarkaði, að styðja við litla íslenska aðila.

Ég endurtek að það er mín einlæga trú að við eigum að treysta fólki til að taka frekari ákvarðanir um eigið líf og að það þurfi að vera afskaplega góð rök fyrir því að skerða valfrelsi almennings í þessum málum sem og öðrum. Ríkisvaldið eigi ekki að ákveða hvað og hvort og hvernig landsmenn neyta drykkjarfanga og það er ekkert sem kallar á að reglur hér á landi séu mun strangari en annars staðar.

að styðja íslenska aðila, íslenska verslun og að þeir standi jafnfætis. Við erum alltaf hér í þessum ræðustól að tala um það að við viljum að Ísland skari fram úr í stofnun fyrirtækja, sé framúrskarandi staður þar sem auðvelt er að stofna fyrirtæki, þar sem regluverk er einfalt, þar sem við erum samkeppnishæf. Þessi fyrirtæki upplifa ekki slíkt regluverk.

Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur, nr. 52/1989. Frumvarp þetta var unnið í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu í samvinnu við Endurvinnsluna hf. og aðra hagsmunaaðila. Áform um lagasetninguna og frumvarpsdrög voru auk þess birt í samráðsgátt stjórnvalda á nýliðnu ári til kynningar og gefinn var kostur á að senda inn athugasemdir. Lög um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur voru upphaflega samþykkt árið 1989 og samhliða var Endurvinnslan hf. stofnuð til að annast umsýslu skilagjalds og söfnun og endurvinnslu drykkjarvöruumbúða. Endurvinnslan hf. starfrækir því skilakerfi drykkjarvöruumbúða og ber að koma upp skilvirku fyrirkomulagi á söfnun þeirra um land allt, kappkosta að ná sem bestum skilum og koma umbúðunum til endurvinnslu. Skilagjald og umsýsluþóknun vegna drykkjarvöruumbúða eru samkvæmt lögunum innheimt við tollafgreiðslu og lögð á drykkjarvörur sem eru framleiddar eða átappaðar hér á landi. Gjöldin eru einnig lögð á drykkjarvörur sem seldar eru í tollfrjálsri verslun við komu farþega og áhafna til landsins. Meginmarkmið frumvarpsins er að bæta umhverfi endurvinnslu og skilagjalds á umbúðir fyrir drykkjarvörur. Tilefnið er eftirfylgni með tillögum starfshóps um málefnið frá árinu 2018. Starfshópnum var m.a. falið að taka til skoðunar álagningu og innheimtu skilagjalds í samhengi við fríhafnarsvæði og frílagera. Í starfshópnum áttu sæti fulltrúar frá Samtökum atvinnulífsins, Umhverfisstofnun, Endurvinnslunni hf., frjálsum félagasamtökum og tollstjóra. Frumvarpið felur einnig í sér viðbrögð við beiðni Endurvinnslunnar hf. um breytingar á umsýsluþóknun og skilagjaldi. Í frumvarpinu er í fyrsta lagi gerð tillaga að því að fella inn í lögin sérstakt markmiðsákvæði, sem til þessa hefur ekki verið að finna í lögunum. Ákvæðið er til samræmis við markmið hringrásarhagkerfisins um lágmörkun á auðlindanotkun og úrgangsmyndun og endurspeglar einnig þá stefnumótun sem á sér stað á EES-svæðinu um hringrásarhagkerfið. Í öðru lagi er lögð til tveggja krónu hækkun á skilagjaldi á hverja umbúðaeiningu drykkjarvara með virðisaukaskatti, sem er í samræmi við hækkun á vísitölu neysluverðs. Skilagjald sem fylgir almennu verðlagi í landinu viðheldur hvatanum til að skila umbúðum í réttan farveg. Þá eru lagðar til hækkanir á umsýsluþóknun umbúða. Ýmsar ástæður eru fyrir tillögu um hækkun á umsýsluþóknun, m.a. aukinn rekstrarkostnaður hjá Endurvinnslunni hf. Endurvinnslunni hf. Hún ber þá skyldu að reka skilvirkt skilakerfi og verða tekjur félagsins af skilagjaldi og umsýsluþóknun að standa undir rekstrinum. Skil á umbúðum til endurvinnslu hafa aukist undanfarið og þar með hefur hærra hlutfall skilagjalds verið endurgreitt til neytenda, sem annars hefur farið í rekstur Endurvinnslunnar hf. Félagið hefur þá kostað til fjármagni til að ná enn betri skilum, m.a. með fræðslu til almennings um umhverfisgildi endurvinnslu, auk þess sem almennar launahækkanir hafa átt sér stað. Lækkun hefur einnig orðið á álverði á heimsmarkaði, sem hefur áhrif á tekjur félagsins af sölu álumbúða til endurvinnslu, og hefur verðlækkun einnig orðið á plasti. Þá býr Endurvinnslan hf. sig undir að breyta ferlum er varða meðhöndlun á gleri og ráðgerir að endurvinnsla á gleri hefjist 2021, þ.e. í ár. Það verður mikilvægt framfaraskref og stuðlar að því að Ísland nái settum markmiðum um endurvinnslu þeirra glerumbúða sem falla hér til en það kallar á útflutning glersins og hefur í för með sér meiri kostnað en núverandi meðhöndlun. Í frumvarpinu er samhliða skilgreindur nýr flokkur umbúða úr endurunnu, ólituðu plastefni, sem gert er ráð fyrir að beri lægra umsýslugjald en aðrar plastumbúðir. Ástæða þessa er sú að endurunnið plastefni er umhverfisvænna en nýtt og felur lægra umsýslugjald á umbúðum úr slíku plastefni í sér hvata til umhverfisvænni framleiðslu. Í frumvarpinu er í þriðja lagi gerð tillaga um að skilakerfi drykkjarvöruumbúða nái utan um allar gjaldskyldar drykkjarvöruumbúðir. Til þessa hefur sala úr tollfrjálsri verslun við brottför frá landinu verið undanþegin gjaldskyldu. Því er lagt til að aðilar sem selja farþegum og áhöfnum millilandafara vörur úr tollfrjálsri verslun við brottför frá landinu brottför frá landinu skuli leggja á og greiða skilagjald og umsýsluþóknun rétt eins og gilt hefur um sölu á drykkjarvörum við komu til landsins. Einnig er gerð tillaga um að gjaldskylda nái til sendiráða og alþjóðastofnana. Talið er að þessar umbúðir verði að stórum hluta eftir í landinu og skili sér til Endurvinnslunnar hf., sem endurgreiðir skilagjald af þeim jafnvel þótt skilagjald hafi aldrei verið greitt. Að lokum er í frumvarpinu lögð til breyting á orðalagi til að samræmis gæti á milli laganna og ákvæða laga um meðhöndlun úrgangs hvað varðar forgangsröðun við meðhöndlun úrgangs þar sem lögð er áhersla á endurnotkun, endurvinnslu og aðra endurnýtingu. Frumvarpið er til þess fallið að auka enn frekar skil á einnota drykkjarvöruumbúðum, auka endurvinnslu þeirra, ekki síst glers, en um leið að tryggja rekstur Endurvinnslunnar hf. Þá eru fjárhagsleg áhrif þess á ríkissjóð metin óveruleg.

Herra forseti. Ég vil þakka hæstv. ráðherra fyrir framsögu þessa ágæta máls. Það fer vel á því að aflokinni umræðu um breytingar á áfengislöggjöfinni

plasti, áli og gleri, eins og fram hefur komið. Keflavíkurflugvöllur er gerður að umtalsefni í greinargerð með frumvarpinu, enda ekki að undra því að þar í gegn fara eða

Og ég spyr hæstv. ráðherra hvort þetta muni hafa áhrif á fjárhag ríkisins eða

þau hjá Endurvinnslunni að greiða þetta út til þessara aðila án þess að það hafi komið inn í kerfið á hinum endanum.

Það hlýtur að falla til óhemju úrgangur, m.a. úr flugvélum sem hingað koma. Ég velti fyrir mér hvort þessi úrgangur sé allur flokkaður, og þar með einnota

eða verður þetta flutt úr landi? Og hvaða endurvinnslumöguleika sér hæstv. ráðherra í glerinu hérna heima?

taka okkur á í þessum efnum, enn frekar en við gerum í dag? Hæstv. forseti. Í fyrsta lagi vegna spurningar um úrgang úr flugvélum þá fer hann allur í brennslu og ástæðan er að vegna smitvarna á allur blandaður úrgangur úr millilandaflugi að fara í brennslu.

Það er með þessu frumvarpi sem ég vil ná að breyta þessu hvað varðar drykkjarvörurnar. Síðan er þá frumvarp sem núna hefur verið í samráðsgátt

varðandi endurvinnslu á gleri og er nú tími til kominn að mati þess sem hér stendur. Eini raunhæfi kosturinn að svo stöddu er hins vegar útflutningur til endurvinnslu.

góðu umræðu eins og alltaf um úrgangsmálin og ég hyggst leggja fram frumvarp á vorþingi sem tekur með heildstæðari hætti á úrgangsmálum. Við erum nýbúin að birta líka drög að nýrri úrgangsstefnu í samráðsgátt þannig að það er virkilega verið að taka til í úrgangsmálum um þessi dægrin.

af 74 kræklingasýnum sem voru tekin hringinn í kringum landið fundust örplastagnir í 72 sýnum. Það segir okkur ákaflega mikið um mengun hér við land í sjó af völdum plasts.

og flokka það og svo náttúrlega endurvinna. En þetta snýst að einhverju leyti líka um umgengnina sjálfa, hvernig við umgöngumst borgina, við sem þar eigum heima, þéttbýlið, sveitir landsins o.s.frv. Ég ætla hiklaust að halda því fram að það er mjög algengt að fólk kasti frá sér plasti

Til að breyta þessu er farin ein leið af mörgum sem eru þeir fjárhagslegu hvatar sem við erum að fjalla um hér. Þeir gera sannarlega gagn.

að auðlindir jarðar eru takmarkaðar og endurvinnsla og endurnýting er í raun og veru lykillinn að því að mannkynið geti átt bjarta framtíð næstu áratugi og aldir. Takmörkun á nýtingu eða notkun plastvara og hvati til að endurnýtingar og endurvinnslu hefur verið keppikefli þessarar ríkisstjórnar að mínu mati.

þar sem verið er að vinna mjög jákvæð framfaraskref í þessu. Gámaþjónustufyrirtæki, Sorpa og önnur slík fyrirtæki koma inn í þetta líka og ber að nefna það. nefna það. Ég ætla í sem fæstum orðum að fagna því að hér sé verið að herða á skilum á drykkjarílátum. Ég vil gjarnan minna á það að gler

plastvandamálin, mengun sem hefur skapast af völdum plasts en svo líka einmitt endurvinnsluna og nefndi sérstaklega frumkvöðlafyrirtæki í Hveragerði sem hefur verið að endurvinna plast. plast. Því varð ég að nota tækifærið og beina því til hæstv. ráðherra og hv. umhverfis- og samgöngunefndar að við horfum líka svolítið á það hvernig við getum byggt kerfið þannig upp að það ýti undir enn frekari nýsköpun og endurvinnslu á plasti eða öðrum úrgangi hér á landi. Það er því miður enn þá þannig að Úrvinnslusjóður og kerfið sem við höfum byggt í kringum þetta er með of mikla hvata til útflutnings en ekki til